Som følge av endringene blant statssekretærene, referert 2. mai, har vararepresentanten Camilla Maria Brekke tatt sete som representant for den tid represen- tanten Truls Vasvik er statssekretær. Representanten Dagfinn Henrik Olsen vil framsette et representantforslag.

Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger i sikker- hetsfaget og for skoleelever med faget yrkesfaglig fordyp- ning mv.)

sa- ken): I denne saken, som er en ganske enkel lovendring, er komiteen enstemmig og stiller seg bak de foreslåtte endringene fra regjeringen. Vi åpner for at det skal skal kreves politiattest for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever mellom 16 år og 18 år med yrkesfaglig fordypning innen sikkerhetsfag. Det gjør at det blir enklere for dem å jobbe, være ute i lære og jobbe som sikkerhetspersonell, også under utdanning og før de fyller 18 år.

Se for deg en murer eller en snekker som går yrkesfag, som ikke får lov til å praktisere og øve for å lære faget sitt. Det er det samme prinsippet. Denne 18-årsgrensen hemmer mange av dem som går på videregående, i rett og slett å kunne få prøve seg og teste ut yrket sitt. Dette er bra, dette er positivt,

å kunne gi flere ungdommer mulighet til å ta fag- eller svennebrev, og det er også viktig for regjeringen Senterpartiet–Arbeiderpartiet å satse på fag- og svennebrev. Sikkerhetsbransjen har også satset mye på lærlingordningen, og erfaringer de siste årene viser at rekrutteringen har blitt vanskeliggjort fordi man i praksis har stilt et 18-årskrav for lærlinger og skoleelever. I tillegg har enkelte av foretakenes kunder forventet at også lærlinger og skoleelever som formelt ikke er tilsatt, kan framlegge politiattest. Siden det ikke er stilt et vandelskrav til disse, har det heller ikke vært mulig. Formålet med endringsforslaget er altså å gjøre det enklere for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever ved videregående skole med faget yrkesfaglig fordypning å få henholdsvis lærlingplass og praksisplass. Jeg er derfor veldig glad for at det er en samlet justiskomité som støtter forslagene i proposisjonen. I utgangspunktet må den som skal tilsettes i vaktforetak for å utføre vakttjeneste eller ha oppgaver direkte knyttet til slik vakttjeneste, ha fylt 18 år, men i proposisjonen foreslås det en særregel for lærlinger i sikkerhetsfaget i vaktvirksomhetsloven § 8 for å tydeliggjøre at lærlinger kan tilsettes i et vaktforetak selv om de ikke har fylt 18 år. Siden skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning ikke tilsettes i foretaket, er det ikke nødvendig med en tilsvarende særregel for disse. Vandelskravet i dagens vaktvirksomhetslov gjelder bare for personer som skal tilsettes i foretak som omfattes av loven, og som skal utføre vakttjeneste eller ha oppgaver direkte knyttet til vakttjeneste. Vandelskravet gjelder derfor ikke for lærlinger og for skoleelever som ikke tilsettes i virksomheten. Jeg har forståelse for at enkelte av vaktforetakenes kunder forventer at også lærlinger og skoleelever kan framlegge politiattest fordi de kan få tilgang til sensitive opplysninger. For å kunne framlegge politiattest må det stilles krav om tilfredsstillende vandel. Forslaget fastsetter derfor at vandelskravet også skal gjelde for alle lærlinger og skoleelever. Det gjør det nødvendig med en endring av vaktvirksomhetsforskriftens § 5, som stiller krav om konkrete tilbud om stilling for å utstede politiattest. Departementet tar sikte på å endre vaktvirksomhetsforskriften i henhold til det.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

for sa- ken): Dette representantforslaget handler om å heve strafferammen for menneskehandel. Forslaget går ut på å heve strafferammen i straffeloven §§ 257 og 258 om menneskehandel til henholdsvis inntil 10 års og inntil 15 års fengsel. Jeg viser også til statsrådens vurdering av representantforslaget i brev til komiteen. På vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil jeg starte med å vise til at Straffelovrådet nylig har gått gjennom straffelovens kapittel om seksuallovbrudd og vurdert strafferammene og straffenivåene. I utredningen har rådet bl.a. kommentert forholdet mellom strafferammen i bestemmelsene om voldtekt og strafferammen i bestemmelsene om menneskehandel. Denne utredningen er nå ute på høring, og oppfølgingen av utredningen er en prioritert oppgave for regjeringen. regjeringen. Endringer i straffeloven må bygge på et grundig arbeid. Dette gjelder også heving av strafferammer. Ved utformingen av straffeloven ga Stortinget uttrykk for at strafferammene burde være realistiske. Derfor pekte man på at en heving av den øvre strafferammen for å gi signaler om et høyere straffenivå for normalovertredelser ofte strider mot målsettingen om mer realistiske strafferammer. Det er grunn til å komme tilbake til spørsmålet om hvorvidt strafferammene for overtredelse av disse straffelovparagrafene om menneskehandel bør endres, etter at Stortinget har behandlet den kommende proposisjonen om endringer i bestemmelsene i straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. Menneskehandel er alvorlig lovbrudd som rammer sårbare mennesker. Etterforskning av saker som gjelder menneskehandel, har over flere år vært en prioritet. Blant annet har samtlige politidistrikt spesialiserte grupper som skal arbeide mot menneskehandel. Politiets erfaringer tilsier at menneskehandel normalt er krevende å avdekke og iretteføre. Dette skyldes bl.a. at det gjerne er profesjonelle og godt organiserte kriminelle nettverk som står bak, og at mange fornærmede har lav tillit til politiet og er redde for å forklare seg, f.eks. av frykt for represalier mot seg selv eller familien i hjemlandet. Disse forholdene gjør det særlig viktig at straffene som utmåles, er avskrekkende. Siden menneskehandel ble kriminalisert i 2003, har fire av fem fellende dommer i saker om menneskehandel omhandlet utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål. Ved straffutmålingen er det derfor særlig naturlig å se på straffenivåene i dommer som gjelder seksuallovbrudd, noe som også gjøres i praksis.

den bebudede proposisjonen som kommer for å behandle saken fra Straffelovrådet. Menneskehandel er en alvorlig forbrytelse, men dette må også ses i sammenheng med strafferammene for seksuallovbrudd. Derfor har vi gått inn i fellesmerknader omkring det og stemmer mot

klare tilnærming til all kriminalitet at det må straffes, og det må straffes strengt – enda strengere enn i dag. Når det gjelder menneskehandel, kan man i mange tilfeller ha med brutale og kyniske bakmenn å gjøre, som på det verste og råeste utnytter andre mennesker i en sårbar situasjon. Det dreier seg om prostitusjon, og det dreier seg om annen form for tvangsarbeid. Der har vi sett flere saker.

Vi er prinsipielle på det og ønsker å heve strafferammen generelt sett for all type menneskehandel og ikke gradere det til å gjelde kun en spesiell type menneskehandel. Ellers benytter vi muligheten til å fremme forslaget som vi faktisk fremmet i komiteen: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å heve strafferammen i straffeloven §§ 257 og 258 om menneskehandel til henholdsvis inntil 10 års og inntil 15 års fengsel.»

[12:12:34]: Jeg vil starte med å skryte av Kristelig Folkeparti for å løfte dette forslaget og sikre at Stortinget diskuterer en av de svært alvorlige formene for kriminalitet vi har i samfunnet. Menneskehandel gjør at mennesker blir redusert til forbruksvarer, til utnyttelse, til prostitusjon og tvangsarbeid. Dette rammer særlig sårbare mennesker. Vi lever i en verden som er preget av krig, konflikt, fattigdom og arbeidsløshet, og alt dette gir grobunn for menneskehandel. Derfor er det viktig at vi bekjemper både kriminaliteten og også årsakene til denne kriminaliteten. I dag har vi et strengt straffenivå for menneskehandel,

og bestemmelsene i straffeloven står i et forhold til hverandre og må ses i den sammenhengen. Derfor er det ikke riktig å justere bare én bestemt paragraf nå mens det arbeidet pågår. Jeg vil understreke at det å bare øke straffenivået alltid må vurderes opp mot om det vil bidra til at det blir mindre av den typen kriminalitet. Svært ofte er det sånn at når man i utgangspunktet har et høyt straffenivå, er den avskrekkende effekten til stede, men risikoen for å bli tatt må vi alltid jobbe med. I dag er dessverre risikoen for å bli tatt for lav, og derfor må vi styrke måten politiet arbeider med dette på. Vi må styrke hjelpeapparatet til de menneskene som er offer for menneskehandel, gi dem trygge veier ut. På den måten kan vi bidra til å bekjempe denne alvorlige formen for kriminalitet.

FNs kvin- nediskrimineringskonvensjon stadfester at konvensjonspartene skal treffe alle tjenlige tiltak, herunder tiltak i lovs form, for å gjøre ende på enhver form for handel med kvinner og utnyttelse av kvinneprostitusjon. Venstre mener at det er formålstjenlig å vurdere andre tiltak enn økte strafferammer for å bekjempe menneskehandel. Straffesporet, som legger opp til en refleksjonsperiode hvor ofrene for menneskehandel skal reflektere over hvorvidt vedkommende ønsker å anmelde forholdet, framstår som lite relevant for mange EU- og Flere av ofrene for menneskehandel, som kommer spesielt fra Øst-Europa, er i et symbiotisk forhold med sine bakpersoner. Det kan gjøre det svært vanskelig for dem å anmelde forholdet. En del velger derfor å ikke anmelde, fordi konsekvensene av å bryte med familien er for store. Organisasjonen ROSA har derfor ytret et ønske om en dreining vekk fra politisporet, med en refleksjonsperiode og påfølgende anmeldelse, og over til et nytt spor med andre og mer treffsikre virkemidler for å få mennesker ut av menneskehandel. De fleste som utsettes for menneskehandel, er i en desperat økonomisk situasjon, ofte med forsørgeransvar. Etter Venstres syn er det absolutt viktigste tiltaket for å hjelpe mennesker ut av menneskehandel og forhindre kriminalitet muligheten for en anstendig jobb i det regulære arbeidsmarkedet. i dag eksisterer det imidlertid ingen landsdekkende tiltak som tar sikte på å oppnå dette. ROSA rapporterer om at mange derfor står i fare for å havne i nye utnyttelsesforhold etter å ha vært i kontakt med bistandsapparatet. Venstre mener at en implementering av et landsdekkende arbeidsrettet tiltak er et mer naturlig sted å begynne for å bekjempe menneskehandel. Det vil også være i tråd med internasjonale forpliktelser. Venstre mener, i likhet med bl.a. ROSA og GRETA, at et treffsikkert tiltak for å hindre retrafikkering er å øke kompetansen til ofrene for menneskehandel. Å gi disse menneskene muligheten til å ta en utdanning som vil gi dem et yrke og en alternativ kilde til inntekt, vil gjøre ofre for menneskehandel bedre rustet til å bryte med bakpersoner. Norge har en avvergingsplikt mot menneskehandel, og kompetente myndigheter har en plikt til å identifisere utsatte. ROSA rapporterer om at det i dag er svært tilfeldig hvem som har kunnskap om hva menneskehandel er, og hvem som henvises til hjelp. Statsadvokatembetet i Oslo kritiserte i 2021 Oslo-politiet for manglende etterforskning av tvangsarbeid og ensidig fokus på uttransportering. Norges innsats ble også nedgradert i USAs globale rapport om menneskehandel. Venstre etterlyser en bredere tilnærming til spørsmålet om hvordan man kan avverge menneskehandel, og hvordan man kan få flere til å oppsøke hjelp så tidlig som mulig. FN-instanser og Europarådets overvåkningsorgan for menneskehandelskonvensjonen har gjentatte ganger understreket at hjelp til utsatte ikke skal avhenge av straffesak og begrenses av innvandringspolitiske hensyn. Kjell Ingolf Ropstad

Jeg er glad for det som løftes opp av komiteen – utfordringene knyttet til menneskehandel og ikke minst viktigheten av at regjeringa følger opp GRETAs innvendinger mot norsk politikk og måten vi behandler menneskehandelsakene på. Jeg vil innledningsvis si at for Kristelig Folkeparti er kampen mot menneskehandel, eller det jeg ofte kaller for vår tids slaveri, veldig viktig, og jeg mener at det er en av de alvorligste kriminalitetsformene vi har. Det er grov utnyttelse, som flere har vært inne på, av mennesker som er ekstremt sårbare. Derfor vil jeg også si at Kristelig Folkeparti har fremmet en rekke forslag om avdekking av menneskehandel og oppfølging av ofre for menneskehandel, om bedre mulighet til oppholdstillatelse osv.

Grunnen til at vi gjør det, er at når vi har jobbet med de ulike sakene – og heldigvis er det noen som har gått i rettssystemet, men altfor få – har vi sett at veldig mange av disse sakene ender med det jeg vil si er for lave dommer, også skriver i representantforslaget, særlig når en ser det opp mot andre kriminalitetsformer. Jeg vil sitere tidligere høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, som skriver:

«tvinger» at «[d]ette uttrykker bedre at også for eksempel prostitusjon kan ha elementer av tvang i seg». Når man da kan konstatere at D i den saken som er omtalt foran, for menneskehandel til prostitusjon i en treukersperiode, samt en rolle i hovedforholdet som varte i ett år, ilegges samme straff som normalstraffen for én én «sovevoldtekt», er det etter min mening svært dårlig sammenheng i straffenivået mellom de to lovbruddene. Straffenivået for «sovevoldtekt» er kanskje noe strengt, mens straffenivået for menneskehandel til prostitusjon er for mildt.»

[12:21:31]: Vi diskuterer i dag et tema hvor vi har et felles utgangspunkt: Det er ikke plass til menneskehandel i Norge. Menneskehandel er alvorlig utnyttelse av sårbare mennesker. Etterforskning av saker som gjelder menneskehandel, har vært prioritert over flere år. Blant annet har samtlige politidistrikter spesialiserte grupper som skal jobbe mot menneskehandel. Politiets erfaring er på tross av det at menneskehandel normalt er krevende å avdekke og iretteføre. Det gjør det særlig viktig at straffenivået er avskrekkende. Jeg er oppmerksom på at det kan stilles spørsmål ved om strafferammene for menneskehandel er høye nok. nok. Det er viktig at eventuelle endringer i straffeloven bygger på et grundig arbeid. Det gjelder også når man skal vurdere heving av strafferammene. Da straffeloven ble utformet, pekte Stortinget på at strafferammene burde være realistiske. En heving av den øvre strafferammen for å gi signaler om høyere straffenivå for normalovertredelser strider ofte mot målsettingen om mer realistiske strafferammer. Siden menneskehandel ble kriminalisert i 2003, har fire av fem fellende dommer gjeldt utnyttelse til prostitusjon eller andre seksuelle formål. Ved straffeutmålin gen i saker der ofre for menneskehandel har blitt utnyttet til prostitusjon, ser domstolene hen til straffenivåene i saker som gjelder seksuallovbrudd. I desember i fjor leverte Straffelovrådet en utredning om strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten. I utredningen har rådet gått gjennom straffelovens kapittel om seksuallovbrudd. De har bl.a. vurdert strafferammene og kommentert forholdet mellom strafferammen i bestemmelsene om voldtekt og strafferammen i bestemmelsene om menneskehandel. Denne utredningen har vært ute på høring, og departementet jobber nå med å følge den opp videre. På bakgrunn av det mener jeg det er grunn til å komme tilbake til spørsmålet om hvorvidt strafferammene for menneskehandel bør endres, etter at Stortinget har behandlet den kommende proposisjonen om endringer i bestemmelsene om seksuallovbrudd. Innsatsen for å forebygge og bekjempe menneskehandel må være målrettet og bred. Regjeringen la i oktober i fjor fram en handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Et sterkere vern for arbeidstakere i en sårbar posisjon kan også øke mulighetene for å avdekke og følge opp saker om utnyttelse i arbeidslivet og forebygge alvorlige tilfeller av menneskehandel i form av tvangsarbeid.

kommentert i Straffelovrådets rapport, men så vidt jeg har klart å få med meg, er det ingen konkrete forslag der for å gjøre noe med strafferammene. Jeg sier strafferammene, for jeg er enig i at normalnivået ikke nødvendigvis er det viktigste, men når man man i mange menneskehandelsaker, og særlig knyttet til prostitusjon, har tilfeller der man kan bli utsatt for voldtekt flere ganger om dagen i lange, lange perioder, synes jeg en strafferamme på seks år og i grove tilfeller ti år likevel er veldig lav når man sammenligner det med andre saker. Det betyr at det ikke er sendt ut noen forslag til endring på høring, så mitt spørsmål er egentlig hvordan statsråden ønsker å løfte det som en problemstilling, sånn at det faktisk blir tatt stilling til før det kommer en proposisjon til Stortinget. [12:25:28]: Takk for et godt spørsmål. Engasjementet for å kunne bekjempe menneskehandel deler vi, som jeg også sa fra talerstolen.

så raskt som mulig, bl.a. for å få en samtykkebestemmelse, og for å se om det er endringer man skal gjøre i de generelle seksuallovbruddsbestemmelsene. Jeg mener det er naturlig at vi etter det kan se på menneskehandelsbestemmelsen. Når det blir, må vi komme tilbake til.

man dermed ikke vil gå inn i en vurdering av økte strafferammer når det gjelder menneskehandel? Jeg tenker at det vil være naturlig å kunne gjøre det i det arbeidet, når en først skal ha en proposisjon til Stortinget, og ikke få den gjennom, og så eventuelt komme tilbake til noe senere – når en er opptatt av å se helheten i det. Mehl [12:26:55]: Som vi begge har nevnt, har forholdet mellom disse bestemmelsene vært nevnt av Straffelovrådet. Jeg vil ikke utelukke at det kan være med i en sånn proposisjon, men jeg vil heller ikke det er viktig at vi også får en framdrift. Det gjelder både med hensyn til alle de andre bestemmelsene i straffeloven og med hensyn til det generelle vernet mot seksuell utnyttelse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

Her foreslår representantene at Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om lovregulering av i dag ikke lovregulerte skjulte etterforskningsmetoder. Representantene begrunner forslaget med utgangspunkt i at dette er svært inngripende politimetoder som griper inn i privatlivet til den enkelte uten at den enkelte er klar over det. Man viser videre også til at det er et grunnleggende rettsstatsprinsipp at staten ikke kan gjøre inngripen i borgernes rettigheter uten hjemmel i lov. Justis- og beredskapsministeren viser i sitt svarbrev om forslaget til at politiets ulovfestede skjulte etterforskningsmetoder har rettslig forankring i høyesterettspraksis, Riksadvokatens rundskriv nr. 2/2018 og Politidirektoratets rundskriv 2022/012, supplert med detaljerte bestemmelser i instrukser som er unntatt offentligheten. Videre er det etablert ensartede prosedyrer som skal sikre at politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder respekterer grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper, men samtidig skal metodene bidra til effektiv kriminalitetsbekjempelse av alvorlig kriminalitet. På den bakgrunnen må politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder sies å være forsvarlig regulert i dag. I saken er det også verdt å vise til at det fra ulikt hold har vært tatt til orde for at det kan være ønskelig med en lovfesting av de ulovfestede metodene, jf. bl.a. straffeprosessutvalgets utredning, NOU 2016: 24, Ny straffeprosesslov. Det er ikke flertall i komiteen for å støtte forslaget fremmet i representantforslaget. Jeg legger til grunn at mindretallet vil framføre sitt syn i saken, og vil gå videre med noen momenter fra det flertallet som også Senterpartiet og Arbeiderpartiet er med på. er med på. Forslaget om lovfesting har vært oppe til vurdering over tid. En ytterligere lovfesting av politiets metoder må i tilfelle gjøres på en slik måte at det ikke innskrenker metodebruken eller hindrer utvikling av nye metoder, samt sikrer at metodene er praktisk anvendbare. anvendbare. Det nevnte straffeprosessutvalgets forslag om lovfesting møtte i sin tid betydelig motstand, og kritikken gikk særlig på at forslagene gikk for langt i å begrense politiets handlefrihet. Videre ble det også påpekt at en utforming av lovregulering av slike metoder må gi minst mulig rom for tolkningstvil og ikke inneholde unødvendig informasjon om politiets taktikk og tilnærming som vil gi kriminelle muligheten til å tilpasse seg metodene.

av metodene som i dag ikke er direkte forankret, måtte kunne jobbes videre med, men da sett i en bredere sammenheng og som ledd i et grundig lovarbeid.

Dette forslaget reiser komplekse spørsmål, og de fordrer en bred utredning. Høyre kan av den grunn ikke støtte et representantforslag rundt dette uten at det foreligger et grundig lovarbeid. Politiet bruker i dag til dels svært inngripende etterforskningsmetoder uten at det er en direkte lovhjemmel, men praksisen er regulert, og den er rettslig innrammet i tråd med grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Det betyr ikke at vi avfeier denne diskusjonen, men det må gjøres et mer grundig arbeid før vi kan gå inn på en lovregulering her. En ytterligere lovfesting av politiets metoder må gjøres sånn at det ikke innskrenker metodebruken eller hindrer metodeutviklingen, sånn at politiet kan henge med i et stadig skiftende kriminalitetsbilde. En utforming av lovregulering av sånne metoder må gi minst mulig rom for tolkningstvil og ikke inneholde unødvendig informasjon som vil gi informasjon som vil gi kriminelle muligheten til å tilpasse seg politiets taktikk og tilnærming. Dette er et godt forslag, men vi mener at dette ikke er modent for et vedtak i dag. Vi noterer at statsråden i sine svar til komiteen viser og peker på at dette er en problemstilling som det skal ses nærmere på.

[12:33:41]: Jeg vil starte med å skryte av Venstre for å løfte et godt og viktig forslag. Politiet og sikkerhetstjenestene i Norge nyter høy grad av tillit. De har myndighet til å benytte skjulte etterforskningsmetoder som griper inn i den private sfæren til borgere i Norge. I dag er dette regulert gjennom høyesterettspraksis og i rundskriv fra Riksadvokaten og Politidirektoratet. det faktum at dette ikke er lovregulert i dag, byr på en rekke utfordringer, spesielt fordi hjemmelsgrunnlaget fort blir fragmentert. Samtidig er det et grunnleggende prinsipp at inngrep i borgernes rettigheter skal skje med hjemmel i lov. Det har gjentatte ganger, bl.a. i straffeprosessutvalgets utredning fra 2016, blitt tatt til orde for å lovregulere de ulovfestede metodene. Høyesterett har også pekt på at det er behov for å lovregulere denne praksisen. Derfor er det synd at Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpar tiet og Fremskrittspartiet ikke ønsker å gå videre og be om at man skal lovregulere skjulte etterforskningsmetoder. Begrunnelsen er tilsynelatende en bekymring for at man skal begrense politiets arbeid i å bekjempe kriminalitet, eller metodefriheten til politiet. Jeg er helt enig i at det er svært viktig at politiet er i stand til å bekjempe og forhindre kriminalitet, men nettopp fordi målet er så viktig, må vi ha tydelige begrensninger, slik at målet ikke helliger middelet. Og disse begrensningene bør gjøres i lovs form. Med det tar jeg opp forslaget i saken. Det er et grunnleggende rettsstatsprinsipp at staten ikke skal gjøre inngrep i borgernes rettigheter uten hjemmel i lov. Dette følger også av Grunnloven § 113. Politiet benytter seg i dag av svært inngripende etterforskningsmetoder uten hjemmel i lov. I dag regulerer verken straffeprosessloven eller påtaleinstruksen politiets påvirkning på hendelsesforløp og bevisprovokasjon, infiltrasjon, informantvirksomhet eller spaning. Dette er svært inngripende politimetoder, særlig fordi metodene griper inn i privatlivet til den enkelte uten at vedkommende selv er klar over det. Metodene som kan benyttes, er bl.a. spaning på bolig, infiltrasjon i livet og miljøene til folk, bruk av folks identitet, bruk av falsk identitet og bruk av informanter. Dette er virkemidler som griper dypt inn i den private sfære. Virkemidlene bør derfor reguleres i lov for å hindre vilkårlighet og usaklig forskjellsbehandling og for å sikre riktige vilkår for bruk og mulighet for kontroll ved politiets benyttelse av disse etterforskningsmetodene. Slik situasjonen er i dag, har nemlig ikke domstolene noen reell mulighet til å føre kontroll med metodebruken utover i de tilfellene hvor påtalemyndigheten velger å opplyse om at metoden er brukt. Det vil si at selv om saken går til retten til hovedforhandling, har borgeren ingen garanti for å få vite om slike metoder er brukt, og i så fall hvordan. Dette utgjør et rettssikkerhetsproblem. I 2004 gikk politimetodeutvalget inn for å lovfeste spaning, infiltrasjon og provokasjon som forebyggende tiltak. De framholdt også at behovet for lovregulering er minst like stort for metodebruk under etterforskning. Høyesterett har uttalt at «tida kan vera mogen for ei nærare lovregulering av utradisjonelle etterforskingsmetodar», med henvisning til vedtak av Grunnloven § 113 og legalitetsprinsippet.

Situasjonen i dag er at utøvende makt ved påtalemyndigheten er gitt adgang til både å sette rammene og å føre kontrollen. En lovregulering vil sikre rettssikre prosesser på et tidligere tidspunkt samt muligheten for generell domstolskontroll ved metodebruken. Jeg mener at det er et stort nederlag for rettssikkerheten til norske borgere at dette forslaget stemmes ned i dag. Flertallet på Stortinget velger å sette systemet foran enkeltmenneskers rettigheter. Det er ganske talende for andre partiers syn på rettsstaten at de ser ut til å være fornøyd med at vi i dag har en praksis der politiet får bruke utrolig inngripende etterforskningsmetoder utenfor loven, og at det ikke foreligger noen utenforliggende kontroll.

Politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder – som f.eks. spaning, informantvirksomhet, infiltrasjon og bevisprovokasjon – er av avgjørende betydning for en effektiv kriminalitetsbekjempelse av alvorlig kriminalitet. Jo mer organisert, profesjonell og samfunnsskadelig den kriminelle virksomheten er, jo større betydning får metodene i praksis. De skjulte etterforskningsmetodene har i dag rettslig forankring i høyesterettspraksis og Riksadvokatens og Politidirektoratets rundskriv, som suppleres med detaljerte bestemmelser i instrukser som er unntatt offentligheten. Disse etablerer ensartede prosedyrer som skal sikre at politiets metodebruk respekterer grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Dette betyr at området er regulert i dag. Selv om politiets bruk av skjulte etterforskningsmetoder må anses å være forsvarlig regulert og rammet inn i dag, er dette et område hvor en til enhver tid må vurdere hvordan den rettslige innrammingen skal være. En overordnet lovfesting kan være noe en bør vurdere på sikt. En lovfesting av politiets metoder må gjøres på en måte som ikke hindrer utvikling av nye metoder i takt med et endret kriminalitetsbilde, og bestemmelsene må utformes slik at de blir praktisk anvendelige, gir minst mulig rom for tolkningstvil og ikke inneholder unødvendig informasjon om politiets taktikk og tilnærming slik at kriminelle gis mulighet for å tilpasse seg metodene. Lovbestemmelsene vil derfor nødvendigvis måtte være generelle og overordnede. Et eventuelt lovarbeid reiser kompliserte spørsmål. Det krever en grundig og omfattende utredning, og temaet bør behandles i en bredere sammenheng. Tidlige re forslag som har vært vurdert, har møtt betydelig motstand for å ha gått for langt i å begrense politiets handlefrihet sammenlignet med gjeldende rett, på bekostning av behovet for en effektiv kriminalitetsbekjempelse. Når et slikt omfattende lovarbeid bør igangsettes, må vurderes ut fra hvilke ulike behov som gjør seg gjeldende, hvilket tidspunkt som vil være riktig og ressurser.

En peker på at NOU-en fra 2016 anbefalte en lovregulering, men at det møtte en del motstand i høringen, bl.a. angående metodebruk. Ministeren redegjør for at det er komplisert å regulere dette, og det er riktig. at en er enig med forslagsstilleren om at en mulig lovfesting er fornuftig, men er noe departementet bør arbeid videre med på sikt. Det jeg lurer på om ministeren kan konkretisere, er om dette arbeidet vil bli startet i løpet av denne regjeringsperioden.

Kommu- nikasjonskontroll, hemmelig avlytting eller sporing fra politiet av en mistenkt personkommunikasjon er lovregulert i straffeprosessloven kap. 16 a. Kommunikasjonskontroll er et inngripende etterforskningsvirkemiddel, og det er derfor opprettet et eget kontrollutvalg etter straffeprosessloven § 216 h, som skal påse at politi og påtalemyndighet praktiserer virkemidlet innenfor lovens grenser. Det er retten som beslutter om tillatelse skal gis. Kan statsråden redegjøre for forskjellene som gjør at lovregulering, domstolskontroll og et kontrollorgan ikke gjør seg gjeldende for skjulte etterforskningsmetoder som spaning, infiltrasjon og provokasjon, når de gjør det for kommunikasjonskontroll?

bl.a. retten til respekt for privatlivet etter EMKs artikkel 8 eller andre deler av menneskerettighetene. Akkurat de metodene som dette representantforslaget dreier seg om, har Høyesterett uttrykkelig uttalt at er i strid med legalitetsprinsippet. Det er såkalte utradisjonelle etterforskningsmetoder som har et ulovfestet hjemmelsgrunnlag, og så legger jeg til grunn at politiets virksomhet er i

I april for to år siden ble han skutt og drept. Mannens politikontakt har i ettertid innrømmet at det har vært det han kaller for uheldig kontakt med informanten. Dette har reist spørsmål om hvordan politiet ivaretar informanter i en sårbar situasjon. Informantforskriften er unntatt offentligheten, og kun politiet har kjennskap til den. dermed også kun politiet som fører kontroll med egen virksomhet. Nå ber jeg ikke statsråden om å kommentere denne enkeltsaken, men er statsråden på generelt grunnlag bekymret for at informanter i sårbare situasjoner ikke ivaretas på en god nok måte, all den tid vi faktisk ikke er kjent med instruksen, og det ikke er mulig å kontrollere bruken av informanter? Statsråd Emilie Mehl [12:45:26]: Jeg har tillit til at politiet også har høy bevissthet rundt det arbeidet de gjør, og ikke minst når det gjelder denne typen etterforskningsmetoder som er tema i dag, herunder informantvirksomhet, at det er viktig at det er i tråd med gjeldende regler, og at politiet har retningslinjer som skal sikre lik praksis og klare rammer rundt det arbeidet. Skjult ka- meraovervåkning i etterforskningsøyemed er regulert i straffeprosessloven § 202 a, som gir hjemmel for bruk av fastmonterte kameraer. Samtidig har politiet benyttet droner for formål som i realiteten ligger tett opp til spaning, nemlig mobil personovervåkning. Det har i utgangspunktet skjedd med utvidet tolkning av Grunnloven § 102. EOS-utvalget har uttalt seg kritisk til dette, og Riksadvokaten har tatt en ny gjennomgang og landet på at det ikke er grunnlag for utvidet tolkning av Grunnloven Riksadvokaten har også tatt til orde for behov for en lovhjemmel for dette. Borgernes rett til privatliv er i like stor grad krenket om polititjenestepersonen overvåker vedkommende med et speilreflekskamera fra en busk, som om det gjøres med et kamera festet til en drone. Når det da er sånn at personovervåkning med mobilt kamera behøver forankring i lov, som Riksadvokaten nå har slått fast, hvorfor mener statsråden at det samme ikke gjør seg gjeldende for tradisjonell spaning? [12:46:53]: Kameraovervåk- ning må sies å utgjøre et større inngrep enn manuell observasjon, og da viser jeg, som tidligere i replikkordskiftet, til at Høyesterett allerede har slått fast at det ikke gjelder et krav om lovhjemmel for bruk av utradisjonelle etterforskningsmetoder, som det er en del av.

Hans Andreas Limi og Marius Arion Nilsen om å delegere myndighet til å utføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente verksteder (Innst. 345 S (2022– 2023), jf. Dokument 8:174 S (2022–2023))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

for saken): Vi skal nå behandle representantforslaget fra Fremskrittspartiet om å delegere myndighet til å utføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente verksteder. Forslaget går ut på å endre regelverket for årlige kontroller av tunge kjøretøy som frakter farlig gods, nemlig ADR-kontroll, slik at kontrollene kan gjennomføres på samme sted og da samtidig som EU-kontroll for tung bil. Forslagsstillerne ønsker å delegere myndigheten til å gjennomføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente verksteder heller enn kun hos utvalgte trafikkstasjoner hos Statens vegvesen. Jeg lar det være opp til forslagsstillerne å begrunne hvorfor de ønsker en sånn endring, og går over til SVs syn på saken. Dagens system fungerer godt og er viktig for å ivareta sikkerheten på veiene. Kun et fåtall kjøretøy i Norge, ca. 4 200, har ADR-godkjenning. Nettopp det lave antallet kjøretøy gjør at Statens vegvesen har behov for en viss mengde kontroller for å sikre den nødvendige kompetansen. Derfor vil ikke det å endre dagens regelverk være fornuftig, da vi vil vanne ut denne kompetansen som det er viktig at Statens vegvesen har. Derfor kommer SV til å stemme imot forslaget. Odd Harald Hovland

Det internasjonale namnet ADR er så utbreidd i transportbransjen at nesten alle i alle land forstår det, for dette er ein avtale som har eksistert lenge. Det er bra at me har ein europeisk standard på dette området. Transport av farleg gods har eit enormt skadepotensial, og det er difor heilt vesentleg at me har regulering og kontrollmekanismar som gjer at dette kan skje med minst mogleg risiko. Det gjer det nødvendig at ikkje berre transportørane har den nødvendige kompetansen – det må òg gjelde kontrollørane.

regjeringen er igangsatt et arbeid med, nemlig å utrede å gjennomføre ADR-kontroll hos godkjente tungbilverksteder. Så for vår del er det ikke aktuelt å be regjeringen om å delegere myndighet til å gjennomføre ADR-kontroll av kjøretøy til godkjente verksteder

(FrP) [12:53:03]: For over to år siden, i april 2021, vedtok Stortinget å be regjeringen vurdere å åpne for at ADR-kontroll også kan gjennomføres av godkjente tungbilverksteder.

støtter alle at egne utvalgte tungbilverksteder også kan få utføre ADR-kontroll. Det er noe de har jobbet for lenge – veldig lenge, faktisk hele ti år. Men basert på hva det kan se ut til her nå, med flertall i denne sak og det som kan bli vedtatt, frykter næringen at en mangeårig kamp for årlig ADR-kontroll er tapt. Det er derfor vi i Fremskrittspartiet vil løfte saken. Nå har saken vært to år i regjeringsapparatet,

Transportnæringen opplever som de fleste andre næringer store økte kostnader: både drivstoffutgifter, bompenger og økte strøm- og rentekostnader. I tillegg har dessverre dagens Arbeiderparti–Senterpartiregjering med støtte fra SV sørget for bråstopp i byggingen av sikre og trygge firefelts motorveier. Det er derfor ekstra viktig at vi politisk bidrar med det vi kan, for å sørge for å redusere kostnader og øke effektiviteten for transportnæringen. Det å la noen få utvalgte tungbilverksteder gjennomføre ADR-kontroll samtidig med at de gjennomfører periodisk kjøretøykontroll, PKK, kunne ha vært et slikt bidrag. Men dessverre ser det

på to forskjellige steder. Det sier seg selv at det medfører store unødvendige kostnader, mye unødvendig kjøring og venting, noe vi absolutt kunne ha unngått ved at de samme verkstedene også kunne fått gjennomføre ADR-kontroll. Tiden er snart ute, så da kommer jeg tilbake med et par poeng til i mitt neste innlegg. Jeg

[12:56:16]: Statens vegvesen har i dag et landsomfattende og gratis tilbud for ADRkontroll av alle typer kjøretøy.

For å opprettholde den nødvendige kompetansen er det viktig at det er en viss kontinuitet og volum i kontrollvirksomheten. Som jeg også viste til i mitt brev til komiteen, har Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jevnlig dialog for å kunne forbedre tjenester, kapasitet og tilgjengelighet på ADR-området. For eksempel har Statens vegvesen åpnet for at alle ADR-stasjoner også kan utføre førstegangskontroller, uavhengig av om de er definert som hoved- eller hjelpestasjon.

ADR-kjøretøykontroll. Samtidig viste jeg til at periodisk kjøretøykontroll og ADR-kontroll er vesensforskjellige og stiller forskjellige krav til kontrollørens utdanning og kompetanse. Uhell og ulykker med transport av farlig gods kan ha store konsekvenser. Jeg mener det er avgjørende at vi sikrer en ensartet kontrollvirksomhet, god kvalitet og tilstrekkelig kompetanse hos kontrollørene.

[12:58:54]: Nå er det slik at Stortinget har bedt regjeringen om å utrede muligheten for å overføre myndighet til å gjennomføre ADR-kontroll til godkjente tungbilverksteder, som jeg sa, er DSB og Statens vegvesen i dialog for å se på hvordan man kan forbedre tjenesten. Etter planen skal de legge fram en vurdering våren 2024 av om man kan overføre denne typen kontroll til godkjente tungbilverksteder.

Det er vel ikke nødvendigvis Vegvesenet som må ha kompetansen – det viktigste er vel at kontrollen blir gjennomført, og at kompetansen er i samfunnet. De som skal utbedre kravene som Vegvesenet påpeker at må utbedres, er spesialverkstedene som har gjennomføring av utbedringer og reparasjoner. Er det ikke slik at når en skal reparere og utbedre, og tar det tekniske ansvaret og sørger for at kontrollkravene blir utbedret og gjennomført, så har en kompetanse til det en må jobbe med? Hvorfor kan en ikke da samtidig ha muligheten til å kontrollere? En har jo kompetansen til å gjennomføre det en får kontrollkrav på. Statsråd Emilie Mehl [13:00:48]: Det er ikke riktig av meg som justis- og beredskapsminister å gjøre en faglig vurdering av dette, slik jeg opplever at representanten legger opp til. høy kompetanse i hele verdikjeden, og så er det snakk om kontroll av kjøretøy som skal transportere farlig gods, som gjelder en forholdsvis liten andel av tungbiltransportparken. Jeg mener derfor at det er for tidlig å gjøre eventuelle endringer. Vi har et pågående arbeid i DSB om å vurdere den muligheten. Det er i tråd med det Stortinget har bedt om tidligere, og jeg mener det er riktig at vi avventer en slik vurdering.

er det kanskje greit å tenke seg godt om før en bastant avviser noe. Jeg forstår at ministeren ikke kan gå inn i detaljer her og synes det er litt krevende, men er det ikke litt ulogisk og litt rart at de som tross alt har kompetanse til å utføre reparasjoner og sørge for utbedring av de pålegg de eventuelt har fått fra Vegvesenet, ikke skal ha kompetanse til å kunne utføre kontrollen? Det er tross alt litt mer arbeid å gjennomføre utbedringer etter et krav om kontroll enn å ha selve kontrollen, kontrollen er mer begrenset.

det er viktig for samfunnet at denne kontrollvirksomheten foregår på en god og sikker måte, fordi uhell eller ulykker med transport av farlig gods kan få store konsekvenser. Det må vi også ha med oss når vi diskuterer dette.

forbedre tjenesten, kapasiteten og tilgjengeligheten slik at man får minst mulig opphold eller ulempe for de næringsdrivende.

Det er ganske ulogisk at vi må inn på ulike instansar for å få kontrollere vogntoga. Tid er pengar for alle. Tid er pengar for transportørane. Ein seier det er få vogntog, men 4 200 vogntog er ganske mange vogntog.

saken blant de partiene som kommer til å stemme ned Fremskrittspartiets forslag i dag, er ordet «kompetanse». Det ble også brukt av ministeren. et mål om å opprettholde kompetansen i Vegvesenet – akkurat som om sysselsettingstiltak i Vegvesenet er det viktigste her. Det viktigste er jo at kompetansen er hos verkstedene. Det er de som tross alt har ansvaret for å sørge for at krav til utbedring blir gjennomført, og den kompetansen er der. kompetanse er viktig, men i denne saken er ikke det et viktig poeng, for de tungbilverkstedene som allerede har fått delegert ADR-kontroll, har faktisk De har kompetanse, og de har et visst volum når det gjelder ADR-saker, siden de allerede er ADR-verksteder som utfører alt annet arbeid på alle andre kjøretøy. utbedringer som kreves. De er ADR-verksteder, men de får ikke lov til å gjennomføre selve kontrollen, en kontroll som er betydelig mindre komplisert enn alle de utbedringene som ADRverkstedene allerede gjør, og blir pålagt å gjøre.

[13:08:08]: Det er veldig spesielt at Stortinget stemmer ned denne saken når DSB allerede har åpnet opp for deler av den kontrollen,

Da man gikk over til private verksteder, viste det seg etterpå at de ofte var strengere, for de var redde for å miste godkjenningsordningen. De var dermed strengere enn trafikkstasjonene.

fordi man må kjøre lenger for å komme til den ene kontrollen, som ikke kan gjøres av de verkstedene, mens EU-godkjenning for øvrig kan gjøres på private verksteder. Dette henger ikke på greip. Presidenten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

Sa- ken vi har til behandling, er et representantforslag fra SV om å utvikle og styrke meddommertjenesten. Forslagsstillerne mener at dagens ordning med meddommere ikke gjenspeiler befolkningen i tilstrekkelig grad, verken når det gjelder meddommeres alder eller bakgrunn. bakgrunn. Meddommere deltar i straffesaker i tingretten og i lagmannsretten i saker hvor skyldspørsmålet skal avgjøres, og i saker hvor det skal utmåles straff for alvorlige forbrytelser. Videre kan det, hvis partene krever det, også være meddommere i sivile saker. Forslagsstillerne mener det er behov for å utrede hvordan man kan organisere ordningen på en bedre måte gjennom f.eks. plikt til å tjenestegjøre som meddommer, å øke honoraret for meddommere og å se om man kan ha løpende opptak til ordningen. ordningen. Flertallet i komiteen mener at prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn, er en sentral del av retten til en rettferdig rettergang i det norske rettssystemet. Meddommere er, etter at juryordningen ble avviklet, det viktigste lekdommerinnslaget i domstolene. Det må derfor være et mål at utvalget av meddommere er representativt for sammensetningen i befolkningen. Jeg har noen kommentarer til de forskjellige forslagene i saken, og hvorfor flertallet ikke stemmer for dem: Til ordningen med trekning av meddommere fra folkeregisteret vises det fra departementet til at en slik ordning ble utredet i NOU 2002: 11. Konklusjonen fra dette arbeidet var at det ville gitt full representasjon på landsbasis, men store variasjoner på kommunenivå, og at skjevheten ville blitt større etter egnethets- og vandelskontroll. Utvalget pekte videre på at det ville være praktisk vanskelig å lovfeste en bestemt fordeling etter etnisk bakgrunn. Flertallet i komiteen mener det mest effektive tiltaket for å sikre økt representativitet i utvalgene er at kommunene, som både har ansvaret og den nødvendige lokalkunnskapen, selv vurderer hvilke tiltak de kan iverksette for å sikre at de best mulig representerer alle deler av befolkningen. Flertallet i komiteen mener derfor det ikke er behov for en ny utredning av en mulig ordning med trekning fra Folkeregisteret. Utvalget bak NOU 2002: 11 mente at godtgjørelsen hadde lite eller ingenting å si for motivasjonen til å gjøre tjeneste som meddommer. Prisene i samfunnet har endret seg mye siden 2002, og det er flertallets syn at satsen verken skal være en motivasjon i seg selv eller et hinder for å påta seg verv som meddommer. Heving av meddommersatsen er et grep man eventuelt kan se nærmere på dersom de planlagte tiltakene for å øke

I svarbrevet til komiteen viser statsråden også til at Domstoladministrasjonen vil sende ut en ny veiledning til kommunene i forkant av neste valg med eventuelle justeringer basert på behov. Else

det har en stor betydning både for folks rettssikkerhet og for tilliten i det norske rettssystemet. Av det følger det også, selvfølgelig, som et mål at utvalget av meddommerne er representative for befolkningen og for sammensetningen i samfunnet.

praktisk vanskelige utfordringene knyttet til å skulle lage et register hvor man skal ha en bestemt fordeling, bl.a. etter etnisk bakgrunn. Det tror vi er en rett vurdering. Det virker logisk at det er store utfordringer med å ordne seg med et sånt system.

det på. Uten å legge altfor mange personlige erfaringer til grunn for behandling av denne saken: Da jeg var ung – jeg tror ikke jeg skal si hvor mange år siden er, nødvendigvis – ble jeg spurt om å være meddommer da kommunestyret hjemme hadde en sak om oppnevning av meddommere til behandling. Jeg må bare si at jeg på den tiden i praksis ikke ante hva dette innebar, og jeg hadde ingen knagger eller relevant sammenligningsgrunnlag å henge oppgaven på. Det er fortsatt mye å gå på, tror jeg, når det gjelder å spre informasjon, sikre at det foreligger kunnskap om hva oppgaven innebærer, og at man faktisk har en forståelse av hva det vil si å påta seg et både viktig og meningsfylt verv, som det å være meddommer er – og at man gjør det før man eventuelt innfører registre med en kategorisering av innbyggere eller innfører en eventuell generell plikt. plikt. Vi støtter ikke representantforslaget, men representativitet blant meddommere er et viktig tema, og SV skal for så vidt ha ros for å sette det på dagsordenen, særlig i et valgår, og da vi vet at det skal oppnevnes nye meddommere om bare noen få måneder.

[13:17:55]: De fleste dømmes ikke til straff av en domstol, men skulle man først befinne deg i en situasjon der man skal dømmes av staten til en straff som frihetsberøvelse, skal man ikke bare dømmes av en fagdommer, men også av representanter fra befolkningen. At retten består av en fagdommer og to meddommere, skal sikre at befolkningen ser hvordan staten dømmer mennesker. Det hindrer at rettssystemet blir en Kafka-prosess der ingen egentlig vet hva som skjer, og det er en erkjennelse av at når det gjelder å bedømme skyld, er mannen i gaten faktisk like god som fagdommeren. I dag er risikoen stor for at man dømmes av et eldreråd og ikke av sine likemenn. I 2021 gjorde NRK en undersøkelse blant de drøyt 17 000 meddommerne i landets ti største kommuner. Resultatet viste at det gjennomgående var en lav andel meddommere født etter 1990. De over 50 år dominerer i norske rettssaler. Meddommerordningen har fått kri tikk ettersom den ikke avspeiler befolkningen. befolkningen. Jeg vil understreke at det å ha meddommere som er representative for den øvrige befolkningen, er en viktig del av prosessen rundt en rettferdig rettergang. Å ha alminnelige borgere som meddommere styrker folks kjennskap til rettssystemet og har med det et tillitsskapende element. Derfor fremmer vi en rekke forslag om hvordan vi kan sikre en mer representativ ordning og styrke godtgjørelsen. I dag er det mer gunstig for mennesker i arbeid enn for pensjonister, studenter eller arbeidsledige Meddommere som ikke er i et ansettelsesforhold, får 250 kr per oppmøtedag, og denne kompensasjonen har ikke blitt justert på over 40 år. De som får lønn fra arbeidsgiver, får ikke noen særskilt godtgjørelse, og de som blir trukket i lønn av arbeidsgiver, har krav på å få lønnstrekket dekket. Når godtgjørelsen ikke har fulgt utviklingen i samfunnet, er det en risiko for at den lave godtgjørelsen er et hinder for å påta seg vervet. Det er greit å understreke at Juristforbundet, Parat domstolene, Straffedes Organisasjon i Norge og Advokatforeningen støtter forslaget om en utredning av ordningen samt forslaget om å styrke meddommertjenesten og justere godtgjørelsen. Jeg skulle ønske at flertallet i Stortinget også så viktigheten av å styrke meddommerordningen, for det handler til syvende og sist om hvem som skal fradømme mennesker sin frihet. I dag er alle enige om at vi skal dømmes av likemenn. Dessverre føres det ikke en politikk for å oppnå dette målet. En del av partiene har sagt at de ikke støtter disse forslagene, men gjerne andre tiltak, uten at de har levert et eneste annet tiltak, og jeg ser fram til å høre hva de mener skal til. Jeg tar med dette opp forslagene

Jeg vil starte med å berømme SV for å ha tatt et viktig initiativ med disse forslagene. Lekfolksinnslaget i domstolene er viktig for å sikre demokratisk legitimitet. Det er et viktig prinsipp at folk skal dømmes av sine likepersoner. Meddomsretten må ha et sterkt innslag av lekfolk for å veie opp for fagdommernes tyngde og autoritet. For at vi faktisk skal dømmes av våre likepersoner, er det imidlertid viktig å sørge for bred rekruttering og god opplæring av meddommere. Som forslagsstillerne peker på, er ikke det situasjonen i dag.

Undersøkelsen fra Domstoladministrasjonen viser at den typiske meddommeren er 50 år og har to norske foreldre. Det er ikke en gjenspeiling av mangfoldet i vårt samfunn. Det å ha meddommere som er representative for den øvrige befolkningen, er en viktig del av prosessen rundt en rettferdig rettergang. Det bør derfor være i alles interesse å øke mangfoldet blant meddommerne. Meddommerne har en svært viktig oppgave både i straffesaker og i sivile saker hvor noen av partene ønsker det – saker som som regel har enormt stor betydning for de involverte, og også for samfunnet i form av at de blir løst i domstolene. Jeg har flere bekjente som tjener som meddommere, og som finner det å være både spennende og givende. Flere burde ønske å påta seg en slik oppgave, men som Rødby er inne på, er folk kanskje på, er folk kanskje ikke kjent med hva det innebærer. Dette er noe av det man ville kunne se på i en utredning, og å sørge for at den informasjonen spesielt ble rettet til enkelte befolkningsgrupper. Det burde være politisk vilje til å utrede hvordan man kan sikre at meddommerne i større grad gjenspeiler befolkningen, nettopp for å sikre demokratisk legitimitet og å imøtekomme prinsippet om at folk skal dømmes av sine likepersoner. Jeg synes det er synd at flertallet i denne saken ikke ønsker å gjøre mer for å sikre representasjon i denne veldig viktige ordningen.

[13:23:52]: Innledningsvis vil jeg gjøre det helt klart at regjeringen er enig med forslagstillerne i intensjonen bak forslagene. Det er et mål at meddommerutvalgene er representative for sammensetningen i samfunnet. Jeg mener likevel at det ikke ville være riktig bruk av tid eller ressurser å utrede alternativer til meddommerordningen nå. Jeg mener det er mulig å få til mer representative utvalg uten at man foretar en omlegging av dagens ordning. Det forutsetter at kommunene, som har ansvaret og den nødvendige lokalkunnskapen, vurderer hvilke tiltak som bør iverksettes for å sikre at utvalgene best mulig representerer og gjenspeiler alle deler av befolkningen. Dagens føringer i domstolloven, i lovens forarbeider og i informasjonsskrivene som går ut fra Domstoladministrasjonen til kommunene, gir kommunene tilstrekkelige føringer for å oppnevne representative utvalg. Kommunene bør fortsatt ha frihet til å tilpasse hvordan de rekrutterer kandidater ut fra de lokale forholdene i kommunen. Det kan imidlertid være at kommunene ville hatt nytte av mer informasjonsmateriell som de kan bruke i sine kampanjer. Dette er tiltak Domstoladministrasjonen vurderer i forbindelse med en ny kommunikasjonsplan på meddommerfeltet. Det er vanskelig å si med sikkerhet at det er en årsakssammenheng mellom godtgjørelsens størrelse og representativiteten i utvalgene. Satsen brukes i utgangspunktet kun til å godtgjøre personer som ikke er i jobb, eller som kan vise til tapt arbeidsfortjeneste. Derfor kan jeg ikke utelukke at en høyere sats ville bidratt til flere studenter i meddommerutvalgene. Det kan på den annen side også være at ordningen ikke er nok kjent blant yngre, og at kommunene ikke i tilstrekkelig grad retter sine rekrutteringskampanjer mot denne gruppen. gruppen. Avslutningsvis vil jeg legge til at undersøkelsen som ble utført av Domstoladministrasjonen i 2018, viser at det også er mye som fungerer med meddommerordningen. pst. av meddommerne mener at vervet er samfunnsnyttig, og det er positivt, 84 pst. mener at vervet er meningsfullt for dem selv, 78 pst. melder at vervet medfører få praktiske utfordringer. Jeg vil trekke fram det fordi jeg mener det er viktig å ha med seg også den siden av det når vi diskuterer meddommerordningen, og særlig når vi diskuterer spørsmålet om godtgjørelse.

[13:26:46]: Jeg er helt enig med ministeren i at det selvfølgelig er en del ting som fungerer med dagens meddommerordning, men når aktører som Juristforbundet sier at det er et potensielt rettssikkerhetsproblem at ordningen vi har, er så lite representativ som den er, og hvis målet for regjeringen er at vi skal dømmes av våre likemenn, så fordrer det at det iverksettes en del tiltak. Ministeren peker på at det er kommunenes ansvar, og at hun har tillit til at kommunene gjør dette på en god nok måte. Jeg kan si, som tidligere lokalpolitiker selv, at det var ikke mye rettledning å få, det var ikke mye informasjon om dette. Så hvordan vil ministeren hjelpe kommunene til å kunne gjøre ordningen mest mulig representativ? [13:27:42]: Da vil jeg særlig trekke fram to ting som jeg også nevnte i innlegget mitt. Det ene er den jobben Domstoladministrasjonen nå skal gjøre når det gjelder informasjonstiltak og en kommunikasjonsplan på meddommerfeltet. Det blir viktig. Det er først og fremst for å skape mer interesse for meddommerfeltet i befolkningen, men også for å nå ut til kommunene og kunne gi kunne gi dem innspill på hvordan man kan rekruttere bedre. Det andre er at for å kunne vite hvem det er ekstra viktig å nå fram til når man skal ta ut meddommere, må kommunene ha oversikt over rettferdsvederlag 2023 sentert. Det fikk de før forrige uttak, og det er også viktig at de får oppdatert informasjon om det før neste uttak av meddommere. Unneland (SV) [13:28:30]: Man skal ikke kimse av en god veileder. Det kan nok bidra til å løse en del, men vil nok neppe løse alt. En av de tingene vi peker på i vårt forslag, er at godtgjørelsen for å være meddommer har stått stille i 40 år. Det betyr at de som får tapt arbeidsfortjeneste, har fulgt pris- og lønnsveksten i samfunnet, mens de som ikke har lønnsarbeid, men likevel velger å stille opp for dugnaden for rettsstaten, har fått mindre og mindre godtgjørelse for hvert eneste år. Det gjelder studenten som velger å være meddommer istedenfor å ha en deltidsjobb selv om økonomien er stram, det gjelder pensjonisten, og det gjelder den arbeidsledige. Mener ministeren at at det ikke er tid for å gjøre noe med godtgjørelsen nettopp for å anerkjenne den viktige jobben veldig mange av dem som er meddommere, faktisk gjør?

bedre representativitet inn gjennom rekrutteringsprosessen. Det er fordi det er viktig at godtgjørelsen i seg selv ikke skal være den egentlige motivasjonen for å påta seg en sånn rolle. Man kan ikke se bort fra at det ville kunne øke rekrutteringen i f.eks. studentgruppen. Men det er også fordi det er ganske mange formål i justissektoren som behøver midler akkurat nå, og jeg kan ikke se at det er en riktig prioritering. De ordinære budsjettprosessene ligger der, som representanten kjenner godt til, og regjeringen vil legge fram eventuelle budsjettendringer i dem.

Rettferdsve- derlagsordningen er Stortingets egen ordning. Etter denne ordningen kan enkeltpersoner søke om skjønnsmessig kompensasjon fra staten når vedkommende er kommet særlig uheldig ut og er påført skade eller ulempe som ikke dekkes etter alminnelige erstatningsregler eller gjennom trygde-, forsikrings- og erstatningsordninger. Ordningen er basert på sedvane. Sakene avgjø res av Stortingets utvalg for rettferdsvederlag. Det er ikke klageadgang til Stortinget over utvalgets vedtak. Antall søknader etter særordningen har over tid vært nedadgående og utgjorde i 2022 kun 16 saker. Saksinngangen i 2021 og 2022 var omtrent 37 pst. høyere enn i 2020. Økningen antas å ha sammenheng med ulike tiltak som ble iverksatt av Statens sivilrettsforvaltning for å gjøre ordningen mer kjent. Økt oppmerksomhet om ordningen i media og digitalisering av søknadsprosessen kan ha vært medvirkende årsaker. Det forventes at saksinngangen vil holde seg omtrent på dette nivået framover. Komiteen vil påpeke at ordningen er ment å innebære en mulighet for å få en viss økonomisk kompensasjon i saker hvor det er begått urett fra det offentlige, hvor det ikke er mulighet til å få dekning på annen måte. Komiteen ser at saksbehandlingen i løpet av 2022 har blitt heldigitalisert. Dette er et positivt bidrag for å sikre en mer effektiv saksavvikling. Komiteen mener det er viktig at de som bør få erstatning, kjenner til ordningen, og derfor er de tiltak som har blitt gjennomført, viktige og nødvendige.

rettferdsvederlagsordningen en ordning der enkeltpersoner som har kommet særlig uheldig ut i møte med det offentlige, gis en skjønnsmessig kompensasjon når ingen andre erstatningsordninger er aktuelle. Årsrapporten fra Stortingets rettferdsvederlagsutvalg for 2022 gir et godt godt innblikk i utvalgets arbeid og ordningens utvikling. Jeg vil også ta opp noe av statistikken vi har fra i fjor. Antallet innkomne søknader etter den alminnelige rettferdsvederlagsordningen er like høyt som i fjor. Det ble mottatt

Antall søkere etter særordningene er vedvarende lavt og utgjør i 2022, som i 2021, bare 3 pst. – 16 søknader. Særordningene som gjelder for romanifolk, tatere, eldre utdanningsskadelidende samer og kvener og tidligere barnehjemsbarn, har virket lenge, slik at de fleste aktuelle søkere allerede har søkt tidligere. Stortinget ba 26. november 2020 regjeringen om å sørge for at rettferdsvederlagsordningen blir bedre kjent og bedre informert om som erstatningsordning. Statens sivilrettsforvaltning, som er sekretariat for ordningen, iverksatte som følge av det en rekke tiltak, herunder å tilby en nettbasert søknadsprosess. Økningen i antall søknader skyldes trolig disse tiltakene. Antall saker behandlet av utvalget har gått opp med 14 pst., fra 272 saker i 2021 til 311 saker i 2022. Statens sivilrettsforvaltning avviste 66 saker i kraft av sin fullmakt til å avvise omgjøringsbegjæringer. De fleste avvisningene skyldes at forholdet ikke er erstatningsrettslig foreldet. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid gikk opp fra 17 måneder i 2021 til 18 måneder i 2022. saksbehandlingstiden for saker utredet av ekstern faginstans har økt noe. Økningen skyldes økt saksinngang. Jeg er opptatt av at saksbehandlingstiden holdes så kort som mulig, men det er naturlig nok også tidkrevende å innhente dokumentasjon i eldre saker. I 2022 er det iverksatt flere tiltak for å håndtere den økte saksinngangen. Vi følger med på tidsbruk og samarbeid, særlig i lys av at antall nye søknader forventes å holde seg høyt framover. På grunn av at utvalget har behandlet flere saker, økte også utbetalingene fra 25,6 mill. kr i 2021 til 29,1 mill. kr i 2022.

«God samhandling mellom kommune og politi for å lykkes med langsiktig kriminalitetsforebygging er et av tiltakene i nærpolitireformen DFØ peker på som særlig vellykket. Det gjelder særlig for unge kriminelle og for personer som står i fare for å radikaliseres. Vil statsråden gjøre det tydeligere for kommuner, politiet og andre etater når de kan dele informasjon om enkeltpersoner i den hensikt å forebygge ungdomskrimi- nalitet og radikalisering, samt foreslå tiltak for å bedre samhandlingen mellom sektorene?»

(H) [13:36:35]: Selv om ande- len ungdom som begår lovbrudd, er lav i Norge, ser vi tendenser som vi må ta på alvor. Siden 2016 har det vært en økning i antallet unge som begår kriminalitet. En liten gruppe står for en stor del av hendelsene, og hendelsene blir stadig grovere. Innsatsen mot ungdomskriminalitet må skje på flere fronter. Det mest grunnleggende er å sikre gode og trygge bo- og oppvekstmiljø med gode skoler og meningsfulle fritidsaktiviteter. Vi må ha et reaksjonssystem som gir unge lovbrytere en hurtig og følbar reaksjon ved lovbrudd. Solberg-regjeringen sendte et forslag om endringer i ungdomsstraffordningen på høring i 2020, hvor et av målene var å redusere tiden fra overtredelse til reaksjon. Et annet viktig tiltak er å sørge for at vi har ordninger som hjelper ungdom ut av en kriminell løpebane. Her er det viktig at politi, barnevern, skoler og andre offentlige etater samarbeider og i fellesskap sikrer at ungdom følges opp. Det kan skje i forkant av at kriminalitet begås, ved at en etablerer formaliserte samarbeidsarenaer hvor de ulike aktørene kan dele informasjon med hverandre. Det kan også skje som ledd i gjennomføring av ungdomsstraff i oppfølgingsteamet som skal gjennomføre tiltakene i ungdomsplanen. Aktørenes taushetsplikt er regulert av flere ulike lovverk avhengig av hvilket område en arbeider innenfor. Relevante lovverk hvor det finnes regler om taushetsplikt, er forvaltningsloven, sosialtjenesteloven, opplæringsloven, helseregisterloven, helse- og omsorgstjenesteloven, barnevernsloven og politiloven, for å nevne noen. Poenget er ikke at disse lovverkene ikke skal ha regler om taushetsplikt eller nødvendigvis å svekke disse reglene. En må fortsatt sikre en balanse som ivaretar retten til privatliv, særlig når det er snakk om personopplysninger av sensitiv karakter. Det er også viktig at reglene legger til rette for at tillitsforholdet mellom ungdommen og de ulike offentlige aktørene blir ivaretatt. Samtidig må ikke taushetsplikten være til hinder for at ungdom får den hjelpen de trenger til å komme ut av kriminelle miljø, og til å bygge opp relasjoner og en lovlydig fremtid. Da trenger vi tydelige regler om når de ulike aktørene kan dele opplysninger uten å være hindret av taushetsplikten. Hvis ikke risikerer vi at opplysninger som kan bidra til bedre forebygging og tilpassing til den enkelte, ikke blir delt og tatt hensyn til. Det svekker det kriminalitetsforebyggende arbeidet og går særlig ut over ungdommen. For eksempel følger det av barnevernsloven at opplysninger til andre forvaltningsorgan bare kan gis når det er nødvendig for å fremme barnevernets oppgaver etter loven. anlegges en snever forståelse av bestemmelsen, risikerer en at en aktør med normalt stor kunnskap om den aktuelle ungdommen ikke kan bidra i det hele tatt i arbeidet med å skreddersy et opplegg rundt ungdom som sliter. Selv om spørsmålet jeg tar opp i interpellasjonen er knyttet til forebygging av ungdomskriminalitet og radikalisering, er det en utfordring også på andre felt. Det er nærliggende å nevne diskusjonen vi hadde i fjor om folk som f.eks. gjør grove handlinger i psykose. Et annet område hvor det er behov for å se på reglene om informasjonsdeling, er samarbeidet mellom politi og helsetjenestene. Utvalget som evaluerte Kongsberg skriver i sin rapport at «et prekært funn i denne saken er relatert til politiets manglende muligheter for å drive forebyggende arbeid rettet mot psykisk syke med tilbøyelighet til voldelig adferd.»

helsevern og sosialetaten etter modell av SLTordningen. Gjennom det formaliserte samarbeidet skal aktørene diskutere og vurdere risikoen knyttet til enkeltpersoner, gjennomføre risikovurderinger samt initiere nødvendige forebyggende og risikoreduserende tiltak. Et slikt samarbeid forutsetter flere lovendringer, bl.a. unntak fra taushetsplikt for aktørene som deltar i det samarbeidet, for den pasient- og klientgruppen samarbeidet gjelder. Som jeg skriver i interpellasjonen, er god samhandling mellom kommune og politi for å lykkes med langsiktig kriminalitetsforebygging et av tiltakene i nærpolitireformen DFØ peker på som særlig vellykket. Det gjelder særlig for unge kriminelle og for personer som står i fare for å radikaliseres. Da er spørsmålet om statsråden vil gjøre det tydeligere for kommuner, politiet og andre etater når de kan dele informasjon om enkeltpersoner i den hensikt å forebygge ungdomskriminalitet og radikalisering, samt foreslå tiltak for å bedre samhandlingen mellom sektorene.

Effektiv kriminalitetsforebygging er helt grunnleggende og avgjørende for at folk skal kunne føle seg trygge, og for at folk i hele landet får rettsikkerhet. Forebygging krever en tett dialog og godt samarbeid mellom politiet og kommunene. Politirådene spiller en viktig rolle som en fast samarbeidsstruktur lokalt. Målet er at det skal bli etablert samarbeidsavtaler med alle landets kommuner. Alle kommuner er også tildelt en egen politikontakt som skal fungere som et kontaktpunkt mellom politiet, befolkningen og andre aktører i lokalsamfunnet. lokalsamfunnet. Regjeringen er opptatt av å prioritere arbeidet med å bringe politiet nærmere folk. Vi etablerer bl.a. nye tjenestesteder som skal bli et viktig tilskudd til politiets arbeid med å være nær lokalsamfunn over hele landet, landet, forebygge ungdomskriminalitet og vite hva som rører seg i lokalmiljøet. Det vil også legge til rette for å løse og etterforske saker mer effektivt, bl.a. som følge av bedre oversikt og lokalkunnskap. Barn og unge som begår lovbrudd, er ofte kjent av det offentlige hjelpeapparatet fra tidlig alder. Forebygging av kriminalitet er derfor et felles ansvar på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og barn, ungdom og familier som sliter, må fanges opp tidlig. Her er innsatsen til helsestasjonen, barnehagen, skolen, barnevernet og Nav avgjørende. Også fritidssektoren har stor betydning i arbeidet med å skape trygge og gode oppvekstvilkår. Det er viktig at politi og kommune sammen kartlegger utfordringer, skaffer seg et godt kunnskapsgrunnlag om eget område og iverksetter tiltak som virker. Mange steder gjøres dette gjennom det såkalte SLT-samarbeidet, Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, der politi og kommune samarbeider. Politiet skal delta aktivt i SLT-samarbeidet i de kommunene hvor dette er etablert, og benytte øvrige strukturer for samarbeid i de kommunene som har valgt en annen organisering av det forebyggende arbeidet overfor barn og unge. Kommunene er ikke forpliktet til å delta, men mange kommuner har etablert et slikt samarbeid. Når det gjelder spørsmålet om deling av informasjon om enkeltpersoner for å forebygge ungdomskriminalitet og radikalisering, må det tas utgangspunkt i hvilke opplysninger det er snakk om, og hvilke regler om taushetsplikt og adgang til å dele slike opplysninger som gjelder. Som det går fram av departementets nye veileder om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen, gjelder det til dels ulike taushetspliktregler for ulike grupper forvaltningsansatte. Et eksempel er at ansatte og andre som utfører arbeid for en skole, vil kunne dele opplysninger om lovbrudd med politiet eller andre kontrollmyndigheter etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 6, mens denne delingsadgangen ikke eller bare i begrenset grad gjelder for dem som utfører arbeid for barnevernet, Nav og sosialtjenesten. For helsepersonell gjelder egne delingsregler i helsepersonelloven. Veilederen er utarbeidet nettopp for at man enklere skal kunne finne fram til hva som gjelder for de ulike yrkesgruppene, og så kunne handle ut fra det. Som nevnt i mitt svar 2. mai 2023 på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth vil taushetsplikten i enkelte tilfeller uansett ikke være til hinder for å dele opplysningene om mulig radikalisering. Dersom mistanken skyldes forhold som kommer offentlig til uttrykk, som sterkt endret klesstil eller væremåte som vises offentlig, utsagn en person framsetter på offentlige steder, eller noe som skrives eller uttales i offentlig tilgjengelige medier, følger det av forvaltningsloven § 13 a nr. 3 og flere tilsvarende regler i andre lover at taushetsplikten generelt ikke vil være til hinder for at opplysningenes brukes. De kan da deles f.eks. med politiet.

Det er vel og bra at departementet har kommet med en ny veileder om taushetsplikt. Jeg håper selvfølgelig at den vil bidra til større klarhet om hvilke regler som gjelder. Samtidig er det en del

Det er også interessant at statsråden i sitt svar tar opp at det opprettes nye polititjenestesteder. I arbeidet vårt i justisfraksjonen i Høyre har vi snakket med flere i politiet som er ganske opprørt over at de nå blir tvunget til å åpne flere politikontorer mot sin vilje. Én av de tingene det går ut over, er nettopp kapasiteten til å gjøre andre ting. Som en ansatt i politiet i Oslo øst sa: Ungdommen oppsøker jo ikke vi må oppsøke ungdommen der de er. Og det å opprette nye kontorer som har åpent på dagtid, gjør ingenting med bekjempelse av ungdomskriminalitet.

I DFØs sluttevaluering av politireformen skriver de: «Politiet har gjennom reformen fått til et tettere og mer systematisk samarbeid og samhandling med kommunene. Både politikontaktordningen, politirådene og avtalene får gode tilbakemeldinger både fra kommuner og politiledere (…). Inntrykket er at et mer formalisert og strukturert samarbeid har bidratt til en tydeliggjøring av at godt politikommune-samarbeid avhenger av at begge parter, både politiet og kommunene, prioriterer og setter av ressurser til samarbeidet, forebyggende tiltak mv.» Erfaringene viser at det kan være fornuftig å utvide bruken av politiråd etter en modell som ligner, også i saker som gjelder enkeltpersoner. For at det skal fungere, er en også avhengig av at aktørene som deltar, faktisk kan bidra med relevante opplysninger. Nettopp det er det springende punktet. Det er bra med godt samarbeid, men hvis det sitter mange personer som skal samarbeide, i et rom, og de ikke lov til å utveksle informasjon, blir samarbeidet mindre effektivt. Det er nettopp de grenselinjene vi ønsker å dra litt tydeligere opp. Jeg håper vi får flere oppklaringer gjennom debatten.

Jeg er enig med representanten i at god samhandling mellom kommunene og politiet er av stor betydning for å forebygge kriminalitet. Det er en av grunnsteinene i regjeringens politikk, og også noe som er tydeliggjort i alle tildelingsbrevene de siste årene. Jeg tror det er et todelt spor her, for et spørsmål kan være: Er det opplysninger man burde ha adgang til å dele med hverandre som det i dag ikke er adgang til? Det kan f.eks. være mellom politi og helsevesen i forbindelse med vold i sammenheng med psykiatri. Det er noe regjeringen jobber på full styrke med å vurdere. Det er også en viktig del av det forebyggende arbeidet.

og ikke lar være å dele opplysninger som de kunne ha delt, fordi de ikke er kjent med regelverket. Det er noe av bakgrunnen for at det er utarbeidet veiledere på forskjellige områder, bl.a. veilederen om taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt i forvaltningen, som kan gjøre det enklere for de ulike aktørene å vurdere hvilke regler de må forholde seg til, selv om de kanskje sitter i samme rom og forsøker å samarbeide. Så er det noen andre ting jeg vil nevne som er viktig: Vi har også beskrevet adgangen til informasjonsutveksling for å forebygge kriminalitet i Nasjonal veileder for informasjonsdeling mellom kontrolletatene, politiet og private for å bekjempe kriminalitet. Justis- og beredskapsdepartementet utformet Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Her nevnes det bl.a. politiråd og forebyggende samarbeid overfor barn og unge gjennom SLT-modellen, Samordning for samarbeid og informasjonsutveksling på området. Vi har fortsatt en vei å gå for å legge til rette for best mulig samarbeid, og derfor ble det i 2021 etablert en pilot for å prøve ut en ny arbeidsform for å prøve ut en ny arbeidsform mellom sju departementer. Den er kalt en kjernegruppe for utsatte barn og unge. Det er en gruppe som ledes av Barne- og familiedepartementet, og Justis- og beredskapsdepartementet deltar aktivt. Gjennom arbeidet i kjernegruppen skal departementene bli bedre til å utforme og samordne helhetlige grunnlag for beslutninger, kunne gi styringssignal til sine etater som er koordinerte, samarbeide om utvikling av regelverk, som er viktig, og ikke minst orientere hverandre om pågående arbeid som er av interesse for de andre departementene.

Slik jeg ser det, er det ganske stor enighet mellom statsråden og meg om at dette er viktig. Så er vi uenige om antall politikontorer og hvor viktig det er, men det kan vi legge til side her. Jeg håper at det jobbes videre med problemstillingen, fordi flere møter, flere råd og flere utvalg er ikke et poeng i seg selv.

heldigvis, at er en i tvil om en krysser en grense, går en ikke lenger. Derfor er det vårt ansvar å sørge for at grensesettingen her er tydelig. Det er nok et politisk ansvar. Men takk for en kort og hyggelig debatt.

[13:54:09]: Takk igjen for en god debatt. For Senterpartiet og Arbeiderpartiet kommer det til å være viktig å prioritere å bygge opp et enda bedre lokalt politi, og det innebærer disse nye stasjonene, som f.eks. på Mortensrud, vil kunne bidra inn i arbeidet med å samarbeide med kommunen, jobbe mot ungdomskriminalitet lokalt og være til stede i hverdagen. Samtidig er det viktig at vi har kapasitet og ressurser ved eksisterende polititjenestesteder. Vi trenger politifolk det er noe vi jobber videre med. Til det som denne debatten har handlet mest om: informasjonsdeling. Jeg tror det poenget Stensland har i sitt avslutningsinnlegg, at man vil være varsom med å dele opplysninger hvis man ikke er sikker på at man har mulighet til det, er veldig viktig. Derfor har vi også den nye veilederen, som skal være med på å tydeliggjøre regelverket og trekke opp de grensene vi allerede har. Det er veldig viktig etter mitt syn, slik at de ulike aktørene kan vite hva de skal forholde seg til innenfor rammen av dagens regelverk. I tillegg til det mener jeg vi må se på opplysningsdeling mellom f.eks. politi og helse, om regelverket i seg selv er tilstrekkelig for at man skal kunne forebygge f.eks. de aller mest alvorlige voldshandlingene, eller om personer som er psykisk syke med voldsrisiko, eller som er i ferd med å bli radikalisert, ikke blir fanget opp tidlig nok. De må få hjelp, istedenfor at man får veldig alvorlige hendelser som går ut over helt uskyldige mennesker – i verste fall drap. Så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

Først vil jeg takke komiteen for et godt samarbeid og for at det var velvillighet, slik at vi får behandlet denne saken så raskt som det vi faktisk nå gjør. Saken handler om utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Det legges fram en portefølje av prosjekter og tiltak som skal styrke kollektiv, sykling og gange, og som vil bidra til at en når nullvekstmålet. Pakken er beregnet til om lag 7,5 mrd. 2023-kroner, og porteføljen har 29 prosjekter. Det største er E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, hvor mye allerede er finansiert. For regionen er det gledelig at en lokalpolitisk og fylkespolitisk nå er enige om løsninger til beste for byen og for å nå Stortingets vedtatte nullvekstmål. Dette har tatt tid og vært vanskelig underveis, så all ære til lokalpolitikere som har stått i dette, og som har funnet omforente prioriteringer. Det er også lagt til grunn at ubrukte midler fra fase 2 disponeres i fase 3, og at merverdiavgiften som staten refunderer pakken, skal føres tilbake til denne pakken. Det vil bli etablert ti nye bomstasjoner, totalt 15 stasjoner med enveis innkreving. Det kan gjøres endringer underveis dersom det bidrar til bedre måloppnåelse og det er lokal enighet om dette.

fortsetter, med noen forsinkelser, gjennom Nye veier. Den er dermed ikke en del av denne samferdselspakken. Det er en samlet komité, med unntak av Fremskrittspartiet, som står bak innstillingen fra komiteen. Det som er bra med bypakkene, er at en får samordnet arbeidet og finansieringen med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler og bompenger.

i dei største og i dei mellomstore byane for å nå målsetjinga om at all auke i trafikken skal skje med kollektiv, sykkel eller gange – det såkalla nullvekstmålet.

Me ønskjer levande bymiljø der folk ferdast, der ein kan driva med handel, service, etablera gode byrom, og der det er hyggeleg å opphalda seg for innbyggjarar og tilreisande, med minst mogleg støy og støvforureining.

Kristiansandsregionen ønskjer å koma i posisjon for å forhandla om ein byvekstavtale med staten, og det er bra. Det er òg eit lokalt ønskje om det, og det er viktig for oss som skal fatta vedtak her i stortingssalen. Fylkeskommunen støttar òg opp om ein slik avtale ved å stilla sjølvskuldgaranti. Dei vedtaka som Stortinget i dag vert inviterte til å fatta, er eit viktig skritt på vegen for å koma i mål med ein slik avtale. Likevel skal det forhandlast, og håpet er at ein skal koma i mål tidleg neste år. Men dersom ein slik avtale ikkje kjem i hamn, har Høgre i merknadsform lagt inn ein reservasjon

Det er eit sterkt ønske om ein byvekstavtale i Kristiansands-regionen. Dette var ein modell Høgre etablerte då me sat i regjering, og som har tent dei største byane godt.

dei gode og smidige løysingane, som gjer at tiltak og kostnader held seg på det forventa nivået, slik at me får mest mogleg igjen for pengane som no vert investerte.

I dag sluttar Stortin- get seg til ei delvis bompengefinansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 i Agder. Det er ei portefølje av prosjekt og tiltak som skal styrkje kollektivtransporten, sykkel og gange,

men det er ein avtale som eg tvilar på at bilistane har gått inn for. Dei har ikkje vorte spurde, det er alle andre som vel for dei. Vi er veldig opptekne av at vi skal utvikle samferdsel i heile Noreg. Det går faktisk an å gjere det med statlege midlar.

Valfridom er viktig, men då er det også viktig å gjere det på ein sånn måte at ikkje éin part vert lessa ned med bompengar og store kostnader for å få bygd ut eit tilbod til andre.

i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og SV for 2023 forhandlet vi inn at regjeringen skulle ta sikte på å inngå forhandlinger om byvekstavtale med Kristiansands-regionen og Nedre Glomma så fort som mulig. derfor utrolig glad for at vi i dag kan se de første spirene av et godt forhandlingsresultat, og jeg gleder meg til fortsettelsen. Byvekstavtaler er en ordning som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å forhindre at veksten i persontransport skjer med bil, som bidrar til økt forurensing og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykkel og bruk av kollektivtrafikk. En byvekstavtale med Kristiansand vil gi et bedre tilbud for kollektivtransport, sykkel og gange, kutte utslipp og bedre bokvaliteten. Skal vi nå de målene vi har satt oss om klimagassutslipp, er dette en viktig del av løsningen på den utfordringen – og, som jeg har sagt tidligere, musikk i mine ører. I fase 3 skal det legges fram en portefølje av prosjekter og tiltak som skal styrke kollektivtransport, sykkel og gange, i tillegg til at finansieringen av E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen i Kristiansand skal videreføres. Det er akkurat den siste delen av dette prosjektet, Gartnerløkka–Kolsdalen, jeg har lyst til å presisere. Vi har fremmet at denne delen av prosjektet skal ut fordi det vil føre til økt biltrafikk og økte klimagassutslipp. Det er vårt primærstandpunkt at denne veistrekningen bør skrinlegges, noe som også vil redusere bompengene, som representanten Sve er så iherdig imot. I likhet med Høyre mener vi man må ta en ny vurdering av bompengene og prosjektene om byvekstavtalen ikke skulle vinne fram. Men som sagt: SV har et sterkt ønske om en byvekstavtale også for Kristiansand,

Selv om representanten Sve ønsker mer fint vær eller framgang, som bonanza faktisk betyr, er jeg ikke helt sikker på om det var akkurat det han mente i det han kom med.

for kollektiv og ikke minst gange og sykkel, vil dette bli et utmerket opplegg i Kristiansands-området. Vi får tro at vi kan få på plass flere

[14:12:27]: God fram- kommelighet for kollektivtrafikken og løsninger som tilrettelegger for gående og syklende, er viktig for at vi skal få til et godt bymiljø, og for at Kristiansands-regionen skal kunne fortsette å vokse på en bærekraftig måte. Det overordnede målet for denne bypakken, som for flere av de andre, er at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og det er satt sammen en portefølje med prosjekter og tiltak som skal bidra til at man når det målet. Jeg er glad for at flertallet i komiteen i sin innstilling tilrår Stortinget å vedta proposisjonen om Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3, i tråd med regjeringens forslag. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 3 skal avløse dagens bypakke i Kristiansand, og den omfatter utbygging og finansiering av en rekke prosjekter og tiltak. Fase 3 av bypakken legger også til rette for en videreføring av utbyggingen og finansieringen av det igangsatte prosjektet E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen. Fase 3 av bypakken inneholder også mange nye prosjekter. Fra porteføljen i bypakken vil jeg trekke fram at det er lagt inn en rekke tiltak for kollektivtransporten. Tiltakene er sortert under to hovedsatsinger. Den ene hovedsatsingen er en hovedtrasé for buss. Den innebærer at man fjerner flaskehalser og sikrer full framkommelighet i hovedtraséen til bussen i Kristiansand. Den andre hovedsatsingen er tiltak for å etablere en indre bussring i Kristiansand.

den vil også gi bedre beredskap til Sørlandet sykehus ved Eg. Med den nye broen blir det flere muligheter til å kjøre inn til sykehuset. I tillegg vil jeg nevne at det i porteføljen i bypakken er lagt inn en videreføring av utbygging av en sykkelekspressvei med fortau fra Vågsbygd i vest til Timenes i øst. I Kristiansand er det allerede mange som sykler, sammenlignet med øvrige norske byer, men med dette tiltaket legges det til rette for at enda flere kan velge sykkel. Samlet økonomisk ramme for fase 3 av samferdselspakken er, som det ble sagt her, 7,5 mrd. kr, og finansieringen består i hovedsak av bompenger, statlige midler, kommunale og fylkeskommunale midler. Det legges opp til å etablere ti bomstasjoner, og det er lagt opp til at innkrevingsperioden varer i 15 år.

Sørlandet å si halleluja. Selv om det kan bety mange ting, er det i hvert fall her et uttrykk for pur glede over at en har kommet fram til denne avtalen. avtalen. Jeg har bare lyst til å berømme det arbeidet som er gjort i Kristiansand og i byene rundt for å få denne avtalen på plass. Kenneth Mørk, som er ordførerkandidat i Kristiansand, har pekt på at vi har veldig ambisiøse klimamål i Kommunen har satt et klimamål på 80 pst. reduksjon. Det er helt klart at det kan en ikke nå uten at en også både får staten på banen og samarbeider med staten om å få en god byvekstavtale. Den lokale enigheten som er forhandlet fram av dyktige politikere lokalt, har ikke vært enkel. Det har vært stor motstand, men det har blitt en veldig god avtale, spesielt også med de byene som ligger rundt. Jeg vil framheve Vennesla, som har gjort en formidabel jobb, og som er veldig stolt av det slagordet de har skaffet seg: den kortreiste bygda. bygda. Jeg er født i Vennesla og vet at det er ganske store avstander i Vennesla, men de har ambisiøse mål for å få til dette. Noe av det som gjør denne avtalen så bra, er at den inkluderer

vil ta fram, er at denne avtalen også inkluderer havneflytting. Som dere vet, er Kristiansand en by som ligger med ansiktet vendt mot Europa, og vi er vi er avhengig av å ha en god havn og gode forhold knyttet til den transporten som skal skje over sjø og land, og som knytter Norge sammen med resten av Europa. Presidenten

(A) [14:18:37]: Jeg vil takke for en god debatt og for en veldig bred enighet om tiltakene i denne pakken. Det har vært en del spill rundt i hvilken rekkefølge bypakker, byvekstavtaler og belønningsmidler skal komme, men det er ikke fremmet noe annet forslag utover det som er Fremskrittspartiets sedvanlige forslag, om å sende saken tilbake til regjeringen, noe de ikke gjorde da de selv satt i regjering.

i regionen. Vi i Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV peker i merknadsform på at det allerede i budsjettforliket for 2023, mellom regjeringspartiene og SV, ble bedt om at forhandlinger om byvekstavtaler startet så raskt som mulig, videre at det vil være naturlig at belønningsmidlene forlenges fram til en ny byvekstavtale er på plass. Jeg mener også at Lindesnes kommune bør vurderes inn i en slik ny byvekstavtale. De er en viktig bidragsyter i finansieringen av bypakken, og den nye E39, som vi også kjørte på, har koblet innbyggerne i Lindesnes betydelig nærmere Kristiansand. Jeg tror at det muligens vil være en langt bedre måloppnåelse for regionen om de blir vurdert inn.

akkurat den strekningen, E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen, bør skrinlegges. Det ville ha redusert bompengene og fått ned klimagassutslippene ytterligere.

På vegner av saks- ordførar Trond Helleland vil eg takka for eit godt samarbeid i komiteen og hurtig behandling av saka. I Prop. 89 S for 2022–2023 vert Stortinget no bedt om å slutta seg til det reviderte bompengeopplegget for det delvis bompengefinansierte prosjektet E39 Kristiansand vest–Røyskår. ber Samferdselsdepartementet om å få fullmakt til å inngå avtale med bompengeselskapet Ferde AS om å endra bompengeopplegg for prosjektet. Avtalen gjev bompengeselskapet rett til å krevja inn bompengar innanfor dei vilkåra som denne proposisjonen fastset.

Bakgrunnen for saka er å finna litt lenger tilbake i tid. Stortinget fatta i 2017 vedtak om finansiering og utbygging av ny firefelts E39 på strekninga Kristiansand vest–Lyngdal vest.

I denne proposisjonen vart det omtalt eit pågåande arbeid med reguleringsplanar som kunne gje vesentlege endringar i det vidare arbeidet med prosjektet. Siste reguleringsplan mellom Mandal og Røyskår er no vedteken. Etter at prosjektet vart lagt fram for Stortinget, har Nye veier AS arbeidd vidare med reguleringsplanlegging og optimalisering av kontraktstrategi. Dette har medført endringar i utbyggings- og innkrevjingsopplegget mellom Mandal og Røyskår.

på dei enkelte passeringane fordi estimat for trafikkgrunnlaget er noko redusert. Strekninga skal byggjast ut som firefelts veg og går stort sett i ny trasé. Det er lagt til grunn ei fartsgrense på 110 km/t på heile strekninga, med nær ei halvering av reisetida. Prosjektet gjev stor gevinst for framkommelegheit og trafikksikkerheit. Komiteen ønskjer lykke til med å losa prosjektet i hamn og gler seg til å køyra på ein trafikksikker og god veg. Me ser at jobben som er gjord med optimalisering av prosjektet, vil tene landet og dei vegfarande godt.

og bompengeopplegget for E39 Kristiansand vest–Røyskår i Agder handsamar vi i dag endringar knytte til trasé, kryssløysingar og bomstasjonsplassering for eit E39-prosjekt som er viktig for dei vegfarande og for Agder-regionen. Eg synest representanten Eskeland, på vegner av saksordføraren, har lagt fram saka på ein god måte. I realiteten medfører endringane reduserte kostnader i prosjektet,

Det at ein frå fylket si side gjev tilslutning til at det blir etablert bompengeprosjekt, og også dei endringane som kjem til undervegs, som denne saka er eit eksempel på, er ei viktig stadfesting av at dei fordelane ein oppnår med ein ny og moderne veg, overgår dei ulempene som bompengar vil vere for mange bilistar og for næringslivet.

køyrt og drøfta viktige samferdselsprosjekt med regionale og lokale styresmakter. Vi forstår den betydninga ny veg og auka standard har for både framkomst og for utvikling av bu- og arbeidsmarknad, og ikkje minst forstår vi verdien av trygge vegar i ein region som dessverre har mist mange i trafikkulykker.

[14:29:51]: I 2017 fattet Stortinget vedtak om finansiering og utbygging av ny firefelts E39 på strekningen Kristiansand vest–Lyngdal vest. Bompengeopplegget var den gang basert på etablering av en bomstasjon mellom hvert av kryssene. Det var ni bomstasjoner på hele strekningen, og i tillegg var det lagt opp til en bomstasjon på en sidevei på dagens E39 nær Kristiansand vest. Nå er det vedtatt en ny reguleringsplan mellom Mandal og Røyskår. Den innebærer at prosjektet har blitt noe endret sammenlignet med de forutsetningene som lå til grunn for vedtaket i 2017. S for 2022– 2023, endringer i utbyggingen og bompengeopplegget for E39 Kristiansand vest–Røyskår i Agder fylke, la Samferdselsdepartementet derfor denne våren fram forslag til revidert opplegg for trasé, kryssløsninger og bomstasjonsplassering for prosjektet E39 Kristiansand vest– Røyskår i Agder. Endringene innebærer at prosjektet avsluttes ved Røyskår og ikke ved Vatlandstunnelen. Opprinnelig prosjektlengde kortes dermed ned 8 km. I tillegg endres trasé og kryssplassering på strekningen Røyskår–Herdal. På strekningen Mandal øst–Herdal erstattes to planlagte kryss med et nytt kryss. Totalt reduseres antallet bomstasjoner på ny E39 fra ni til sju. Det etableres heller ikke sideveisbom på E39, slik det tidligere var forutsatt. Taksten for nullutslippskjøretøy med gyldig brukeravtale og brikke i takstgruppe 1 settes til 50 pst. av normaltakst mot tidligere forutsetning om fritak. Som følge av endringen på strekningen reduseres utbyggingskostnaden for prosjektet. Dermed reduseres også bompengebidraget. Selv om kostnaden i revidert opplegg er redusert, vil gjennomsnittstaksten likevel øke noe siden trafikkmengden i de siste beregningene også er noe redusert. Jeg vil framheve at det nå foreligger nye lokalpolitiske vedtak fra Agder fylkeskommune for endringene i prosjektet E39 Kristiansand vest–Røyskår i Agder. Fylkeskommunen står også ved sitt ansvar som garantist. I tråd med de siste lokalpolitiske vedtakene legges det nå til grunn en gjennomsnittstakst per kilometer på 5,70 i 2023-kroner. Bompengeopplegget for øvrig bygger på samme prinsipp som tidligere og gjelder gjennomgående kilometertakst for hele strekningen. Det er et høyt antall drepte og skadde på denne strekningen, og jeg mener derfor det er positivt at utbygging av strekningen holder høyt tempo. Bygging av ny E39 vil gi en betydelig mer trafikksikker og forutsigbar kjørevei for trafikantene. Jeg vil understreke at flertallet i transport- og kommunikasjonskomiteen støtter dette forslaget til opplegg og mener det bør vedtas av Stortinget.

det var – ifølgje representanten Sve – heilt greinlaust å finansiere dette prosjektet med bompengar, viss det verkeleg var

Utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Stavanger har tatt lang tid, og den har vært etterlengtet lenge. Det er ikke mange uker siden det var en russebilulykke. Nyheter om ulykker, ødelagte liv og alvorlige hendelser på E39 er så vanlig at det ikke lenger er nyheter, men dessverre kun en del av hverdagen.

Det å sette seg i bilen er kanskje det farligste vi gjør, spesielt hvis man setter seg i bilen utenfor Oslo-gryta. Heldigvis er veien mellom Mandal og Kristiansand utbygd, og det bygges i Lyngdal. Da gjenstår det en strekning mellom Lyngdal og Mandal, og hele strekningen fra Ålgård i Rogaland til Lyngdal i Agder Regjeringen prøver etter alle kunstens regler å ikke love noe om når veien i sin helhet skal stå ferdig, men den ligger inne i Nasjonal transportplan, og regjeringen sier at de følger situasjonen nøye. Derfor mener Fremskrittspartiet også at staten har råd til å bygge en vei som skal erstatte en dødsvei, uten bompenger. Nyheten i dag er at oljefondet har passert 15 000 mrd. kr. Det er et så høyt tall at det er vanskelig å sette det i sammenheng. De 12 mrd. kr som bilistene skal betale, utgjør sannsynligvis ikke mer enn et par dagers avkastning fra oljefondet. Jeg skal likevel la det ligge. Jeg håper det kommer en vilje til å bruke penger på samferdselsinvesteringer ikke bare i Oslo-gryta – uten at det blir sett på som å subsidiere distriktene, for det er det ikke. Jeg har mine tvil, men jeg håper at resten av utbyggingssakene på E39 kommer på løpende bånd fra regjeringen, at man ikke venter til 2044 med å bygge ut resten, som har vært signalene til nå, og at de som blir født i dag, slipper å kjøre på den gamle veien når de blir russ

For det vart faktisk underteikna omtalt som – etter at vi fekk einigheit i regjeringa om å kutte 18 mrd. kr i bompengar, og etter at vi faktisk fekk gjennomført å få eit bompengefritt Møre og Romsdal, der vi fekk kutta 1,3 mrd. kr. Vi gjorde faktisk ein forskjell då vi var i regjering

det var bompengar, og det beklagar eg at vi var med på. Vi hadde altså ikkje reint fleirtal i den regjeringa, men bompengeandelen gjekk jo kraftig ned. Så er det slik at eg ikkje var i regjering, og ikkje var eg på Stortinget heller den gongen.

og sørgjer for at ein faktisk kan gjennomføre ein fornuftig politikk som både innbyggjarane og bilistane ønskjer. Eg trur det kan vere lurt å feie for eiga dør, når Senterpartiet prøver å vere høg og mørk

i bompengar frå den førre regjeringa, var ikkje i nærleiken av det ein innførte av bompengar. Eg gjekk ikkje opp her og gjorde meg til talsmann for å kutte alle bompengane.

[14:40:56]: Det er interes- sant når Senterpartiets Erling Sande skal beskrive historien. Ja, jeg var med og behandlet denne saken i 2017 i Stortinget.

I tillegg var den statlige andelen i prosjektet 67 pst. Det var fortsatt langt under hva Senterpartiet og Arbeiderpartiet opererte med i perioden 2005–2013.

Det blir ikke mer bompenger på nye prosjekter, for det er ikke nye prosjekter som settes i gang – det er svært, svært få. Jeg er glad for at man opprettholder selskapet Nye veier – det anbefaler jeg denne regjeringen sterkt. Flere har referert til at komiteen var i Agder. Det er helt riktig. Da vil jeg i hvert fall minne om én ting. Det man ba om i Agder, var en trygg firefelts motorvei

I tillegg er det tidenes prioritering av vedlikehold av veier. Det er helt nødvendig med den ras- og flomproblematikken vi har, og med tyngden på vogntog som skal kjøre på de veiene.

var sagt. Da Nye veier ble etablert, ble det en ramme og en forutsetning om at det skulle være bompengefinansiert og en viss prosent. Etter de fire årene i forrige periode lå

Guri Melby, Alfred Jens Bjørlo, Abid Raja og Ane Breivik om å unnta studentboliger og la kommuner helt eller delvis unnta klima- og miljøvennlige bygg fra eiendomsskatt

saken er et Dokument 8-forslag fra Venstre. Det er fremmet som to konkrete forslag: «Stortinget ber regjeringen vurdere tilføyelse av et unntak for studentboliger i eigedomsskattelova § 5.» § 5.» «Stortinget ber regjeringen utrede et unntak for klima- og miljøvennlige bygg i eigedomsskattelova § 7 eller § 12.» Komiteens flertall viser til at eiendomsskatten er en valgfri kommunal skatt som kommunestyret i den enkelte kommune selv avgjør. Et mål med denne skatten er å gi kommunene muligheten til å påvirke skattenivået i egen kommune. Eiendomsskatten vedtas og skrives ut på nytt hvert enkelt år. Loven gir hjemmel til å frita visse typer eiendom helt eller delvis fra eiendomsskatt etter særskilt vedtak av kommunestyret. Komiteens flertall viser til finansministerens brev av 12. april 2023, som bekrefter at det i at det i eiendomsskatteloven § 7 bokstav a gis rom for å gi studentboliger fritak for eiendomsskatt etter særskilte vedtak i kommunestyret. Flertallet viser til at skatt kan brukes til å støtte ønsket adferd, men at dette ikke er uproblematisk. Det er mange gode formål der man kan ønske seg støtte i form av særskilte skatteregler. Ulempen ved dette er bl.a. at skattereglene blir mindre oversiktlige og mer krevende å administrere. For å støtte miljøvennlige bygg er det trolig andre virkemidler som kan være bedre egnet. Innstillingen fra flertallet i komiteen er derfor å ikke vedta forslaget fra Venstre. Jeg vil nå redegjøre for Høyres syn. Høyre vil føre en skattepolitikk som legger til rette for verdiskaping, nye jobber, inkludering og et mer miljøvennlig samfunn. Høyre påpeker at eiendomsskatten er en frivillig skatt som avgjøres av kommunestyrene. Finansministeren har bekreftet at kommunene kan frita studentboliger, og Høyre mener da at det ikke er behov for et nasjonalt fritak for studentboliger, og at dette fortsatt skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre. Når det gjelder eiendomsskatt på miljøvennlige bygg, mener Høyre at det haster med å få ned energiforbruket. Høyre imøteser en faglig utredning av om et unntak for klima- og miljøvennlige bygg kan være et godt virkemiddel som kommunene kan velge å benytte,

og dernest takke forslagsstillerne for at de retter oppmerksomheten mot et viktig tema, nemlig hvordan byggebransjen kan bidra til at vi når FNs bærekraftsmål og utslippsmålene i Parisavtalen. I Hurdalsplattformen slår regjeringa fast at klimakravene til byggenæringen må skjerpes, bl.a. ved høye miljøkrav i offentlige innkjøp, å stimulere til energieffektivisering, gjenvinning og ombruk av materialer i byggeprosesser, å sikre at norsk tre blir prioritert i offentlige byggeprosjekter, samt å etablere et utviklingsprogram for trebygg og klimavennlig fornying av bygg. Når Arbeiderpartiet stemmer mot mindretallets forslag om å utrede et unntak for klima- og miljøvennlige bygg etter § 7 i loven om eiendomsskatt, er det ganske enkelt fordi vi mener at et virvar av ulike regler for eiendomsskatt fra kommune til kommune neppe er det beste virkemidlet for å fremme en miljøvennlig byggebransje. Det rare er at også noen av forslagsstillerne, Høyre og SV, mener det samme, i hvert fall ut fra hva de selv skriver i merknadene: «For å støtte miljøvennlige bygg er det trolig andre virkemidler som kan være bedre egnet.» Likevel er de med på et forslag om kommunal frihet til å unnta slike bygg fra eiendomsskatt. Det virker lite logisk. Arbeiderpartiet tror mer på tiltak som Venstre selv nevner i sitt opprinnelige forslag, som f.eks. FutureBuilt, der en rekke kommuner og statlige organer er samarbeidspartnere som bistår de mest miljøambisiøse aktørene i byggenæringen. Min egen hjemkommune, Drammen, er en av disse partnerne. Flere deler av sentrum er under utvikling. Utbyggerne ønsker å samarbeide med FutureBuilt og samtidig legge de omfattende miljøsertifiseringskriteriene i BREEAM-NOR til grunn. Det krever litt ekstra av utbyggerne, men de får mye igjen av både faglig påfyll, prioritert kommunal saksbehandling, reduserte byggesaksgebyrer, bistand til å utløse støtte fra Enova og fra andre kilder til FoU-midler, og sist, men ikke minst, omdømmebygging og mediaprofilering. MDG fremmer også forslag om å pålegge kommunene å unnta studentboliger fra eiendomsskatt, noe kommunene allerede har frihet til å gjøre. På den ene side ønsker de å øke den kommunale handlefriheten, på den annen side å stramme den inn.

[14:55:45]: Venstre har her lagt fram et godt forslag med gode og viktige intensjoner som SV kan stille seg bak. Det er et mål å styrke både studentenes og studentsamskipnadenes økonomi, og det er et mål å få flere miljøvennlige bygg. Så er spørsmålet om virkemiddelet – her fritak fra eiendomsskatt – er et riktig virkemiddel. Eiendomsskatten er for det første en av de få mulighetene kommunene har for å øke sine egne inntekter. Det bør i utgangspunktet være veldig gode grunner til å innskrenke deres selvstyre og handlingsrom hva gjelder den skatten. Man bør heller la det være opp til lokale folkevalgte. For det andre er det ikke alltid lurt å gjøre skattesystemet mer uoversiktlig og komplisert, med mange ulike former for fritak og ulike satser. Det er ikke nyttig for samfunnet som helhet. I dette tilfellet har kommunene i dag anledning til å gi studentboliger fritak fra eiendomsskatt. Det kan vi gjerne også oppfordre dem til å gjøre, men det bør være et lokalt valg, og så kan heller Stortinget vedta økt studiestøtte og økte bevilgninger til f.eks. å bygge flere studentboliger, noe vi også bør gjøre. SV støtter forslaget om å utrede et unntak for klimaog miljøvennlige bygg i eiendomsskatteloven. Det er fordi virkemidlene fortsatt må skjerpes for å få flere klimavennlige bygg. Vi mener det er klokt å utrede og se nærmere på det forslaget, selv om også vi mener det er en legitim frykt at det kan bli for komplekse regler. Det er sånn at kommunene i dag har få muligheter til å stimulere til mer miljøvennlig bygningsmasse, selv om det f.eks. kan stimuleres til utslippsfrie anleggsplasser, som her i Oslo. Det er åpenbart at vi fra statlig hold og regjeringshold bør gjøre mer, bl.a. gjennom å skjerpe klima- og energikravene i byggteknisk forskrift. Bygg og anlegg står for rundt 15 pst. av klimagassutslippene i Norge og er den største kilden til avfall her i landet. både å øke støtten til energi- og klimavennlige bygg og å skjerpe de tekniske kravene kan man gjøre mye for å kutte klimagassutslipp og energieffektivisere.

frå mitt parti. Det eine handlar om å gje unntak frå eigedomsskattelova til studentbustader, og det andre handlar om å gje kommunane moglegheit til å gje unntak for klima- og miljøvennlege bygg.

Det har ført til at det er ganske store variasjonar mellom kommunane når det gjeld nettopp dette. Så det virvaret som Arbeidarpartiet åtvarar om at kan oppstå viss ein gjev moglegheit for unntak for klima- og miljøvennlege bygg, eksisterer altså allereie når det gjeld studentbustader. Der er virvaret til stades, men det er tydelegvis heilt greitt for Arbeidarpartiet. Så det er ikkje berre dei som fremjar forslag her i dag, som kan kritiserast for at dette ikkje heng heilt saman. Det gjer verkeleg ikkje argumentasjonen frå regjeringspartia heller. Vi synest

på leiga. Det går på tvers av den nasjonale politikken, som handlar om å gje studentar rimelege butilbod. Dette er ei økonomisk utsett gruppe, og difor meiner vi at det bør vere regelen.

[15:01:44]: Som vi alle vet, er eiendomsskatten en kommunal skatt. Den er valgfri, i den forstand at det er kommunestyret i den enkelte kommune som avgjør om det skal skrives ut eiendomsskatt. Kommunene kan velge mellom flere ulike utskrivningsalternativer som skiller seg fra hverandre med hensyn til hva slags type eiendom som skal omfattes av skatten. Skatten vedtas og skrives ut på nytt for hvert år. Utskriving og innkreving av skatten administreres av kommunene og ikke skatteetaten, på den måten vi er vant med for andre typer skatter. Loven inneholder regler om både obligatoriske og valgfrie fritak, og det er egentlig det som har vært diskusjonen her, om man skal ha flere fritak. Det er gode intensjoner bak de forslagene som foreligger fra Venstre. Grunnen for at regjeringen og jeg også i brevs form ikke anbefalte å gå inn for det når det gjelder være lokal, den skal være enkel å administrere, og den skal ikke skape for mye byråkrati. Det er veldig forskjellig også hvor mye ressurser hver enkelt kommune kan og bør sette av for å lage et komplisert regelverk for innkreving av eiendomsskatt. Det gjør at vi har vært skeptiske til å lage et eget eiendomsskattekrav når det gjelder ulike typer klima- og miljøvennlige bygg og hvordan det skal defineres. Når det gjelder fritak for studentboliger, har jeg redegjort i svaret mitt for at i eiendomsskatteloven åpnes det nettopp for fritak for studentboliger og ulike gode formål. Det er da en kommunal frihet, og hvis man ønsker det f.eks. i Oslo eller andre steder, så har man fri mulighet til å frita studentboliger for eiendomsskatt. Det er opp til det kommunale selvstyret. Og vi ser ingen grunn for å endre loven når det allerede er åpnet for det i dag.

Innstilling fra finanskomiteen om Representantfor- slag fra stortingsrepresentantene Helge André Njåstad, Erlend Wiborg, Bård Hoksrud, Himanshu Gulati, Terje Halleland, Sivert Bjørnstad, Marius Arion Nilsen, Tor André Johnsen, Bengt Rune Strifeldt og Frank Edvard Sve om fjerning av eiendomsskatt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

for saken): Når finanskomiteen endelig får mulighet til å diskutere eiendomsskatt, gjør vi det to ganger på samme dag. Først takk til komiteen for godt samarbeid og stor grad av enighet ved behandlingen av dette forslaget. De partier som har andre forslag enn å avvise det, skal ta ordet selv. I 2015 gikk Oslo Arbeiderparti til valg på å innføre en moderat eiendomsskatt i Oslo med et høyt bunnfradrag. Bare de med de dyreste boligene og mest verdifulle eiendommene skulle betale eiendomsskatt. Når vi ville innføre eiendomsskatt her i byen, var ikke det fordi vi har et brennende ønske om å ilegge folk mer skatter. Grunnen var enkel: Oslo hadde behov for økte inntekter for å gi byens innbyggere et bedre velferdstilbud 3 000 flere barnehageplasser og 500 flere årsverk i hjemmetjenesten var løftene som ble gitt. Valget ble vunnet, eiendomsskatt innført, og løftene innfridd. Velferden ble bygd ut. Eiendomsskatt er en av få muligheter kommuner har til å påvirke egne inntekter, og i den store sammenhengen er det relativt små, men veldig viktige inntekter for landets kommuner. Her i byen legger også de borgerlige partiene inn videreføring av eiendomsskatt i sine årlige budsjetter. Sånn er det over hele Kommune-Norge. 320 av 356 kommuner har eiendomsskatt. Nesten 16 mrd. kr har norske kommuner i inntekter fra eiendomsskatten i år. Det forslagsstillerne i det forslaget vi nå behandler, ikke kan eller vil svare på, er hvor kommunene skal kutte sine budsjetter med 16 mrd. kr. Det er nemlig ikke mulig å fjerne eiendomsskatten uten at det får konsekvenser for velferden. Kutt i skattene, eller som i dette forslaget, forbud mot å ta inn skatt, må nemlig dekkes inn: færre lærere, færre hjelpepleiere, færre fritidsklubber eller andre velferdskutt i kommunene. Skulle vi hjulpet Fremskrittspartiet litt på veien, kan vi se for oss følgende: 16 mrd. kr i velferdskutt for norske kommuner vil si 10 000 færre lærere på barneskolen og 10 000 færre sykepleiere i eldreomsorgen, regnet ut fra hva et gjennomsnittlig årsverk koster. må svare ut, er hvor kommunene skal kutte. Ingen kommuner tvinges verken til å innføre eller videreføre eiendomsskatt, men det er en mulighet som norske kommuner bør ha for å gjøre politiske prioriteringer i den enkelte kommune.

Vi minner om at Stortinget etter forslag fra Solberg-regjeringen reduserte maksimal sats for eiendomsskatt fra 7 til 4 promille for boliger og fritidseiendommer. Eiendomsskatt på bolig kan ramme skjevt, fordi den ikke tar hensyn til betalingsevne. Det er imidlertid opp til kommunene å avgjøre om de skal ha slik skatt. Det finnes store fond hos enkelte kommuner og fylker som i stor grad skyldes kraftinntekter, men de er ujevnt fordelt mellom kommunene. Sett i forhold til innbyggertall varierer de totale inntektene til kommunene fra 80 000 kr per innbygger til 350 000 kr per 350 000 kr per innbygger. Mer utjevning av inntekter mellom kommunene vil gi større muligheter for at kommunene kan fjerne eiendomsskatten. Det vil være en viktig debatt når inntektssystemene til kommunene skal diskuteres. I dag er flere kommuner helt avhengige av eiendomsskatt for å yte gode tjenester, men flere kommuner trenger ikke å pålegge sine innbyggere eiendomsskatt. En oppheving av eiendomsskatteloven vil medføre at kommunene mister muligheten til å ta inn eiendomsskatt fra kraftverk, og det utgjør en betydelig del av kommunenes kraftinntekter. I 2021 ga eiendomsskatt kommunene inntekt på 15 mrd. kr, så en oppheving av loven vil medføre store konsekvenser. Høyre mener at det ikke er ansvarlig å oppheve loven uten konsekvensutredning, og at store omlegginger av skattesystemet bør skje etter grundige utredninger. Roy [15:09:36]: Som saksordfører- en var inne på, er det kjekt at vi kan diskutere eiendomsskatt i flere omganger i salen i dag, men det hadde vært kjekkere om det var fordi Fremskrittspartiet får flertall for sitt forslag om å fjerne eiendomsskatten. Forrige sak handlet om å gi fritak for eiendomsskatt for enkelte grupper, men Fremskrittspartiet foreslår å fjerne eiendomsskatten i sin helhet. Vi er stolte av at vi, under Fremskrittspartiets deltakelse i regjeringen Solberg, fikk redusert maksimalsats fra 7 promille Det var et stykke på vei mot målet om å fjerne denne usosiale og urettferdige skatten i sin helhet. Inntekter fra hus og hytter utgjorde om lag 8 mrd. kr i 2022. Det var i snitt 1,4 pst. av inntektene i kommunene og er av mindre betydning for hver enkelt kommune, men det betyr mye for den enkelte. Min hjemkommune, Gjesdal, tar f.eks. inn ca. 16 mill. kr i eiendomsskatt, men gikk med over 45 mill. kr i resultat i fjor. Dette er en gjenganger i de fleste kommunene som har eiendomsskatt. Man har solid overskudd. Flere kommuner bygger opp større fond. Kommunenes disposisjonsfond er tredoblet, fra 27 mrd. kr i 2015 til 82 mrd. kr i 2022. Eiendomsskatten er en byrde for den enkelte som ikke står i forhold til betydningen den har for hver en kelt kommune. I disse tider, med økte matvarepriser, økte drivstoffpriser, økte strømutgifter og stigende renter, burde vi som politikere lete etter muligheter til å lette litt på byrden for den enkelte. Eiendomsskatt mener vi har et bra utgangspunkt for å fjernes, når det for å fjernes, når det ikke er noen sammenheng mellom betalingsevnen til den enkelte og den verdien du har på boligen din. din. Det blir ofte sagt av tilhengere av denne usosiale skatten at en krone i redusert inntekt til kommunen er en krone mindre til velferdstjenester som skole, helse og eldreomsorg. Det var saksordføreren også inne på. Fremskrittspartiet er uenig i at reduserte inntekter må tas fra disse sektorene. Det er effektiviseringspotensial i hver enkelt kommune. En kan prioritere sterkere. Det er et faktum at mange kommuner klarer seg veldig fint uten eiendomsskatt. Det er veldig mange kommuner som ikke har eiendomsskatt, og jeg tror ikke innbyggerne der mener de har et dårligere velferdsnivå. velferdsnivå. Vi har registrert at vårt forslag møter kritikk fordi halvparten av kommunenes inntekter fra eiendomsskatten er en skatt på næring og kraft. Vi har derfor foreslått å dele avviklingen av eiendomsskatten i to steg: for boliger og fritidsboliger for 2024 og for næringsdelen i løpet av fire år. Jeg tar med det opp våre forslag. Presidenten

Det er noe man stadig kommer tilbake til. Hvis man mener at lokaldemokrati er en verdi i seg selv, og at våre lokale folkevalgte bør ha en mulighet til selv å forme sine kommuner og lokalsamfunn, da tenker iallfall jeg at man ikke bør frata dem en av de få mulighetene kommunene har til å påvirke sine egne inntekter. Antallet kommuner som også har valgt å innføre eiendomsskatt, viser at det er et ønske lokalt i større grad å kunne finansiere velferdssatsinger og infrastruktur. Ved lokalvalg kan man i en

eller gå imot en innføring. Så får det være opp til lokalbefolkningen, sånn som det var f.eks. her i Oslo. Skal man stemme på partier som ønsker å innføre eiendomsskatt, og f.eks. gi gratis aktivitetsskole, eller skal man stemme på de partiene som ikke ønsker å innføre eiendoms folket her å stemme på de partiene som ønsket å innføre det, og det har bidratt til at mange av partiene på borgerlig side nå er for å la den eiendomsskatten forbli. La nå folk få velge, i stedet for å overstyre herfra. Vi vet også at skatt på eiendom er omfordelende. Det viser de tallene som finnes. Det kan også gjøres mer sosialt gjennom å ha et bunnfradrag på plass.

Velferden skapes ute i kommunene. Det er der man lokalt ser behovene, enten det er for å satse på helse og omsorg, på eldre, på barn og unge, på barnehager eller

Jeg har lyst til å dra fram et perspektiv til, for når vi snakker om eiendomsskatt, blir det nesten alltid en diskusjon bare om privatbolig. Men hvis man drar f.eks. til hjemkommunen der Kårstø ligger, og snakker med

til det lokalsamfunnet de har hytte i. Den delen av debatten synes jeg ofte blir sauset sammen med eiendomsskatt på bolig. Det er opp til hvert enkelt kommunestyre å ta diskusjonen, ta sosiale hensyn og sørge for at de har en har en rettferdig skattepolitikk. Jeg mener det er veldig viktig at ikke minst de store kraftaktørene både innenfor fornybarområdet og innenfor olje og gass skal bidra tilbake til de lokalsamfunnene de er i. Da er eiendomsskatt den måten lokale politikere også kan bidra til fellesskapskassen, og det er rett.

Mitt spørsmål går på dei kommunane som ikkje har eigedomsskatt. Kan statsråden seia noko om tenestetilbodet der er beviseleg dårlegare enn i dei kommunane som har eigedomsskatt? Re- presentanten Njåstad kjenner egentlig ganske godt til hvordan kommunene fordeler sine inntekter. Det er klart det også er veldig store inntektsforskjeller mellom kommunene. En kommune som Bærum, som ligger langt

ofte er innført der folk har lavest inntekt. Derfor har denne regjeringen vært opptatt av å utjevne skatteforskjeller mellom kommuner, at grep skal tas for at mer kommer fra inntektssystemet. Noe av grunnlaget for at det er så store forskjeller, er at det er store inntektsforskjeller. Nå så jeg det kom en representant fra Østfold. Tar man Sarpsborg og en del av de kommunene, er det ganske lav snittinntekt, men drar man til Asker, er det høy snittinntekt. Det er mange grunner til at det er forskjellig tjenestenivå, men ikke minst handler det om inntektsgrunnlaget for dem som bor i kommunen. Eg takkar statsråden for svaret og for førelesinga om inntektssystemet og forskjell på ulike kommunar. Eg registrerer at denne regjeringa vel å fortsetja med dei borgarlege sitt inntektssystem i ytterlegare 365 dagar. Er bakgrunnen for det at ein synest det var så godt og treffsikkert for norske kommunar?

innføring av det nye småskoletilskuddet, som jeg mener var et godt og fornuftig grep. I den debatten vi nå står i, mener vi det er riktig at kommunene ikke minst har mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på typisk store vannkraftanlegg og store oljeog gassinstallasjoner. Der det er store virksomheter som bruker kommunenes naturressurser, mener vi det er riktig at kommunen kan sitte igjen med mer

Framstegspartiet snakkar om private hushaldningar som opplever at ting blir dyrare, matvareprisar stig, bensinprisen har aldri vore høgare og er langt over det Senterpartiet kunne sitja i regjering basert på. Straumen har vorte dyrare, vatn og avløp blir dyrare, og eigedomsskatten stig i mange kommunar.

har ein relativt god økonomi, det seier denne regjeringa – og kommuneøkonomien har vore god over tid basert på at den førre regjeringa gav gode oppgjer til Kommune-Noreg.

slår meg og alltid er interessant i debatter når det gjelder skattelette, er hvordan Arbeiderpartiet setter skattelette opp mot velferdskutt. Det er selvfølgelig ingen motsetning, fordi det forutsetter at den offentlige pengebruk er perfekt. Det kunne man ønsket seg, men slik er det jo ikke, særlig der Arbeiderpartiet selv styrer. Oslo kan tjene som et eksempel på det. Uten eiendomsskatt ble Osloskolen et begrep i Skole-Norge som mange strakk seg etter, nettopp fordi man klarte å utjevne sosiale forskjeller og løfte alle elever, uansett bakgrunn. Med Arbeiderpartiet og eiendomsskatt faller Osloskolen, og utgiftene i kommunen øker. Det handler ikke bare om å ta inn mest mulig, det handler også om innretningen på hvordan man tar det inn, og hvordan man bruker pengene. De kunne også latt være å bruke 60 mill. kr på å kjøpe opp en privat bygget barnehager som var klar for drift, av rent ideologiske grunner, og de kunne latt være å bruke 100 mill. kr på å fjerne parkeringsplasser ved Sognsvann for å bygge en park foran et av Oslos største friluftsområder. Det trenger altså ikke være noen motsetning mellom lavere skatt og velferd, snarere tvert imot. Vår velferd er helt avhengig av fornuftig pengebruk – der man tar ikke inn mer enn man trenger, av hensyn til nettopp privatfolks økonomi, for så å gi tilbake de beste tjenestene man kan. Dette forslaget handler om kommunal handlingsfrihet. Det er Høyre for, og derfor stemmer vi imot.

Selv om komiteens flertall avviser forslaget om å utrede en justering av handlingsregelen, herunder innføring av en kontantstrømregel, ønskes debatten om framtidig utforming av en økonomisk bærekraftig handlingsregel velkommen. Flertallet legger faktisk til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget innen rimelig tid med en slik utredning. Grunnen til dette er at det er relativt kort tid siden det ble gjort endringer i handlingsregelens innretning. Regjeringen Solberg nedjusterte anslaget for forventet realavkastning fra 4 pst. til 3 pst. i 2017, og dermed også rettesnoren for uttak. Handlingsregelen er i tillegg fleksibel for å kunne jevne ut svingninger i økonomien, der det gjennom en aktiv finanspolitikk kan brukes mer penger i dårlige tider mot å holde igjen når økonomien går på høygir. For å sikre et handlingsrom i budsjettpolitikken mot økonomiske tilbakeslag bør det derfor brukes godt under 3 pst. når økonomien også går godt. Komiteen viser videre til Thøgersen-utvalgets vurdering om at retningslinjen for bruk av fondet bør være enkel, forståelig og lett å kommunisere for å sikre legitimitet og politisk eierskap til regelen. Derfor må endringer veies opp mot eventuelle ulemper som kan følge av å forlate en rettesnor som virker godt forstått og forankret, og derfor avviser komiteens flertall forslaget nå. Samtidig ønsker flertallet å få presentert departementets arbeid med å analysere ulike utforminger av rettesnorer for bruk av fondsmidler, slik at vi får et bredere og mer solid faglig grunnlag for å vurdere bærekraften i statsfinansene under handlingsregelen. I tillegg viser flertallet til at det rådgivende utvalget for finanspolitiske analyser uttaler at en grundig faglig utredning av hvordan handlingsregelen bør tilpasses, ikke bør drøye for lenge. lenge. Flertallet er kjent med de framskrivningene for norsk økonomi som forslagsstillerne peker på, og at de viser et strammere økonomisk handlingsrom og et betydelig inndekningsbehov fram mot 2060. Da handlingsregelen ble innført i 2001, understreket Stortinget at oljeinntektene ikke måtte bli en unnskyldning for ikke å gjennomføre nødvendige systemreformer. Bruken av oljeinntekter skulle øke vekstevnen i norsk økonomi gjennom investeringer i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser. En samlet finanskomité gjentok dette i forbindelse med behandlingen av perspektivmeldingen 2017. Avslutningsvis vil jeg på egne vegne si at jeg er glad for at finansministeren i sitt svarbrev til komiteen anerkjenner at budsjettene under regjeringen Solberg la opp til et fondsuttak godt under rettesnoren i årene etter 2016. Oljepengebruken var tidligere tilpasset situasjonen i norsk økonomi.

Takk til saksordføre- ren for godt arbeid og godt grunnlag for enighet og merknader til denne saken. Den 29. mars 2001 presenterte daværende statsminister, Jens Stoltenberg, og daværende finansminister, Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen, handlingsregelen. Tanken bak var at handlingsregelen skulle bidra til å bevare verdiene i oljefondet så lenge som mulig. Jeg tror det bør være bred enighet om å si at handlingsregelen har tjent Norge vel. Handlingsregelen har løst minst to problemer: Vi unngår at oljepengebruken svinger med oljeprisen, som den gjorde tidligere, og samtidig begrenses pengebruken for å unngå høy inflasjon og høye renter, noe som alle her vet rammer både næringsliv og folk. Handlingsregelen er justert underveis, men det skjer ikke ofte, og det skjer med varsomhet. Sånn bør det være, samtidig som vi gjerne diskuterer og blir klokere rundt dette temaet. Vi skal diskutere fondsmeldingen om noen uker, så jeg går ikke nærmere inn på fondets formål og krav til avkastning. Det får vi komme tilbake til. De senere årene har vist oss at handlingsregelen er fleksibel og praktiseres fleksibelt, og kan praktiseres i kombinasjon både med finanspolitikken og med pengepolitikken ellers. Det er til sjuende og sist opp til oss i Stortinget å være vårt ansvar bevisst og ikke bruke mer penger enn hva som er bra for økonomien, samtidig som vi trygger folks jobber og sikrer gode velferdstjenester. Finansministeren viser i sitt svar til pågående arbeid både i regjeringens rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser og i departementet. Dette arbeidet skal presenteres for Stortinget senere, og vi gleder oss til det og til videre diskusjoner om et viktig tema. Sveinung Rotevatn

handlingsregelen ikkje har fungert godt, for det har han, men fordi det er grunn til å diskutere korleis han skal praktiserast framover. Handlingsregelen har vore følgd om ikkje fullstendig tverrpolitisk, så i alle fall med eit stort, breitt sentrumsorientert fleirtal i mange år, i alle fall kva gjeld prosenten. Det er ein tendens til at ein ikkje er så flink til å hugse på den delen av handlingsregelen som seier noko om kva ein skal bruke handlingsrommet på, nemleg at ein bør prioritere vekstfremjande skattelettar, satsing på forsking og kunnskap, infrastruktur og samferdsel. Det vil eg også ha nemnt i denne samanhengen, for det er viktig. Samtidig er det slik at vi skal inn i ei tid der eg trur det vil verte meir krevjande å følgje handlingsregelen, og ikkje minst der det er grunn til tru at fondsverdiane vil svinge mykje meir. meir. Trass i at det no er rekordhøge olje- og gassprisar og det sjølvsagt bidrar til å fylle godt på i fondet, er det neppe grunn til å forvente det på lang sikt. På lang sikt vil olje- og gassinntektene gå ned, og den største delen av veksten i dette fondet, viss den kjem, vil vere aksjeverdiar.

[15:36:13]: Jeg skal ikke dra denne debatten veldig langt ut, for det er egentlig ganske stor grad av samstemthet. Jeg er ikke veldig uenig i det som representanten Rotevatn sier heller. debatt om handlingsregelen er klokt så lenge man har som felles mål at det skal være en langsiktig forvaltning som kommer framtidige generasjoner til gode. Vi har de årlige fondsmeldingene der vi har gode og grundige runder, også med den brede høringen som vi alle er deltakere i. 22. mai – Referat 2023 ves litt rituelt, men jeg tror det er veldig viktig nettopp for å forankre det verktøyet som Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge er. Det som er viktig med regler, er at de er lett å forstå, og dagens handlingsregel er ganske enkel å forstå, men også at den er fleksibel, at vi kan bruke mer kraft når det trengs, eller sånn som i år, når vi bruker mer penger på grunn av den forferdelige krigen i Ukraina og alle de ulike konsekvensene av den som slår ned i Norge. Et samlet storting gikk f.eks. inn for Nansenprogrammet, som vi mente var riktig, og som vi i fellesskap Som jeg skriver i svaret til komiteen, kommer vi tilbake igjen til vurderinger av hvordan vi best skal operasjonalisere handlingsregelen i de årlige budsjettdokumentene, at vi kan ha en diskusjon om det. Selvfølgelig skal jeg følge det opp, men jeg mener at vi skal tenke oss svært nøye om hvis man på et eventuelt tidspunkt skulle gjøre noen justeringer, nettopp fordi den er så bredt for ankret. Den er så enkel. Den er forståelig. Den har bred politisk støtte. Derfor tror jeg det skal være veldig gjennomtenkt, om man ved første øyekast kan bli besnæret av de argumentene om en løpende kontantstrøm som Venstre har løftet fram. Til nå har dagens handlingsregel tjent oss veldig godt, men vi tar selvfølgelig med oss debatten som har vært i salen.